Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 24. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: dr. Franc Trček od 14.30 do 17. ure, Samo Bevk in Franc Rosec. Vse prisotne lepo pozdravljam!

Hvala lepa za besedo, predsednik. Pozdravljeni, kolegice in kolegi ter slovenska javnost! Pred sabo imamo Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uresničuje odločbo Ustavnega sodišča z dne 4. 12. 2014 v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča z dne 12. 3. 2020. Ustava Republike Slovenije v 57. členu določa: »Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.« Zakon o osnovni šoli v 3. členu določa: »Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let.« Zakon o osnovni šoli prav tako določa v 14. členu: »Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program.« Iz povedanega sledi, da imamo vedno opravka s terminom »osnovnošolsko izobraževanje, ki je obvezno«, kar pomeni, da se to po ustavi v celoti financira iz javnih sredstev. Ustavno sodišče je v odločbi iz leta 2014 sledilo tej logiki, nato pa leta 2020 deloma spremenilo odločitev ter umetno razdelilo osnovnošolsko izobraževanje na javno financirani za učence obvezni del ter na zanj na zanj neobvezni del, ki mu določi drugačen odnos. To je strokovno sporno, saj nekateri otroci nujno potrebujejo tudi obiskovanje za njih sicer neobveznega dela, na primer, podaljšanega bivanja, saj bi brez tega morda tudi ne mogli redno napredovati. Podaljšano bivanje služi otrokom, da lahko s časovne distance in tudi s pomočjo učitelja ponovno zavzamejo odnos do snovi, jo bolje razumejo in osvojijo. Če doma teh pogojev nimajo, na primer, mirnega kotička za učenje, reda in skrbnih ter izobraženih, predvsem pa prisotnih staršev, je otrokovo napredovanje lahko hudo v nevarnosti. Otrokom želimo dati enake izhodiščne možnosti, ne le zaradi njih samih, temveč tudi zaradi družbe, ki šteje več z vsakim bolje izobraženim posameznikom. Toda Ustavno sodišče je odločilo in zaradi varovanja pravnega reda ter v političnem okolju minimalnega sledenja otrokovim potrebam in pravicam je pred nami zakon, ki ureja polno financiranje enega dela osnovnošolskega izobraževanja otrok, vključenih v osnovno šolo, katere ustanovitelj ni večinski, lokalna skupnost, temveč zasebnik, in zakon v tem sledi ustavni odločbi. V Sloveniji je 448 osnovnih šol, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, in 6 osnovnih šol, ki so jih ustanovili zasebniki, 5 šol po posebnih pedagoških načelih, dve waldorfski šoli in dve montessori šoli, pa šola po posebnih načelih vzgoje za življenje ter ena katoliška osnovna šola. Ustanovitelji so v dveh primerih Katoliška Cerkev, v štirih primerih pa fizične osebe. Plače v zasebnih šolah morajo biti v skladu z določili ZOFVI kot v javnih šolah. Stroški investicijskega vzdrževanja plačuje ustanovitelj, torej ali lokalna skupnost ali pa zasebnik, če je ta ustanovitelj. Zasebnik pridobiva sredstva za to iz šolnin, medtem ko javna šola pridobiva za to denar iz davkoplačevalskega fonda. Plače zaposlenih, materialni stroški programa, didaktična sredstva za del, ki je za otroka obvezen, bodo v skladu z novelo pokriti v celoti iz javnih sredstev v zasebni šoli, za del, ki je pa za otroka neobvezen, pa ostaja financiran tako kot doslej, torej 85 %. Zasebne šole s posebnimi pedagoškimi načeli in katoliške šole so doslej s svojimi praksami predstavljale ne le ustavno zagotovljeno pravico izbire, temveč tudi nekatere dobre prakse, ki so se kot uspešne preslikale v program javne šole, na primer didaktika matematika, individualizacija. Slovenska demokratska stranka bo podprla zakon, saj zagotavlja uresničevanje človekove pravice do svobodne izbire izobraževanja. Ta pravica pa mora biti ne le deklarativna, temveč tudi izvršljiva, torej mora biti zagotovljeno tudi primerno financiranje, kar je jasno povedala odločba Ustavnega sodišča iz leta 2001. Z dodatnim financiranjem obveznega programa za otroke v višini 15 % bo zlasti staršev in socialno šibkejšega okolja, sicer tudi davkoplačevalcem, zmanjšana finančno breme. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Ivi Dimic. Hvala za besedo, spoštovani predsednik Državnega zbora. Državni sekretar in seveda kolegice in kolegi! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 20. redni seji 16. junija 2021 obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Kolegij predsednika je na 105. redni seji 14. maja 2021 sprejel sklep, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. je predloženi zakon proučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in k njemu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica je povedala, da je predlog zakona sledil vsebini odločb Ustavnega sodišča in odpravlja ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom 57. člena Ustave. V nadaljevanju je podala še pripombe na vložene amandmaje. Svoje mnenje je podala tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki je predlog zakona podprla. Uvodoma je predlog zakona predstavil predstavnik predlagatelja, predstavnik ministrstva je predstavil mnenje Vlade in povedal, da predlagana dopolnitev 86. člena ZOFVI ustrezno sledi odločbam Ustavnega sodišča, zato predlog zakona podpira. Sledila je razprava, v kateri so članice in člani odbora največ pozornosti namenili ločevanju med javnim in zasebnim šolstvom. Nekateri so menili, da je javno šolstvo temelj izobraževalnega sistema, ki ga je potrebno zaščititi. Pojasnili so, da zasebne šole v Sloveniji izkazujejo potrebno kvaliteto izobraževanja, vendar predlog zakona za njih ne vsebuje potrebnih varovalk. Menili so, da ne nasprotujejo zasebnim šolam, ki bogatijo šolski prostor, vendar ne želijo, da se mešata pravica do izbire in pravica do financiranja. Možnost izbire namreč obstaja, vendar je država ob zagotavljanju popolne mreže javnih osnovnih šol ni dolžna financirati. Prav tako svoboda staršev, da vpisujejo otroka v zasebno šolo, še ne pogojuje pravice do financiranja. Drugi pa so menili, da je odločba Ustavnega sodišča jasna, da je potrebno 100 % financirati obvezno izobraževanje tudi v zasebnih šolah. Pri tem so se strinjali, da bi bilo glede na veljavno zakonodajo primerneje 100 % financirati celotno osnovnošolsko izobraževanje, torej obvezni in razširjeni program. Poudarili so, da se ne financira zasebna šola, ampak program, kamor spadajo plače učiteljev, didaktična sredstva in podobno. Tako denar ne gre za šolo, ampak za otroke, da bodo zrastli v ustvarjalne in samozavestne osebe. Brez financiranja zasebnih šol namreč ne bo nobene pluralnosti in bodo imeli dostop do njih le bogati, prav tako pa je ideološki boj na hrbtih otrok nedopusten in nedostojen. Svoja mnenja in stališča so podali tudi vabljeni na sejo, ki so pozdravili predlog zakona in menili, da so dobrodošli vsi predlogi in razprave, ki jih koristijo pri razvoju otrok. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. in k 3. členu. V skladu s 128. členom Poslovnika je glasoval o vseh členih skupaj in jih sprejel. sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavi del poročila. lepa. Uvodno obrazložitev mnenja Vlade bo predstavil dr. Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, dragi poslanci in poslanke! Kot navajajo predlagatelji, je cilj predloga zakona uresničitev odločbe

ki od leta 2014 še ni bilo ustrezno zakonsko urejena, predlagatelji predlagajo dopolnitev 86. člena ZOFVI, torej Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, z novim tretjim odstavkom, tako da se zasebnim šolam za izvajanje obveznega javnoveljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja zagotovi enako sredstev, kot jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za za javne šole, in se ohrani 85 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotovi za izvajanje razširjenega programa v javnih osnovnih šolah. Vse ostale določbe tega zakona ostajajo nespremenjene, saj se nanje odločba Ustavnega sodišča ne nanaša. Vlada Republike Slovenije meni, da predlagana dopolnitev 86. člena ZOFVI ustrezno sledi odločbama Ustavnega sodišča, kot sta v bistvenem povzeti v obrazložitvi predloga zakona. Zato Vlada podpira predlog zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Mateja Udovč bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MATEJA

Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci! S ciljem uresničitve odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014 in v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča iz 2020 glede financiranja javno veljavnega programa zasebnih šol danes odločamo o tem, da se Zakon o organizaciji in financiranju vzgoj in izobraževanja dopolni na način, s katerim se bo zasebnim osnovnim šolam za izvajanje obveznega dela javnoveljavnega programa zagotovilo enako sredstev, kot jih država in lokalna skupnost zagotavljata za izvajanje obveznega programa javne šole. Hkrati pa se ohranja dosedanje 85-odstotno financiranje, ki jih država in lokalna skupnost zagotavljata za izvajanje razširjenega programa javne osnovne šole. Zasebnim šolam, ki izvajajo izobraževalne programe gimnazije, srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ali osnovnega glasbenega izobraževanja pa se za izvedbo programa še naprej zagotavlja 85 odstotkov sredstev, ki jih država in lokalna skupnost zagotavljata za izvajanje programa javne šole. Namreč, odločba Ustavnega sodišča se na te izobraževalne programe ne nanaša. Že v prejšnjem mandatu je bilo nekaj poizkusov implementacije odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014, a pri nobenem od teh poizkusov na koncu tudi na predlog Vlade ni bilo možno doseči konsenza. Največ razprave je potekalo glede obsega financiranja razširjenega programa iz javnih sredstev in glede pogoja za ustanovitev novih šol. Pa vendar, če se osredotočimo na bistvo odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014, kar je tudi fokus predlagateljev novele ZOFVI, lahko izpostavimo naslednje. Temelj argumentacije izhaja iz prepoznane pravice otrok do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, ki jo opredeljuje tudi odstavek 57. člena Ustave, ne glede na to, ali se izobražujejo v javnih ali zasebnih osnovnih šolah. Ustava učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Ker je ustava to ustavno pravico učencem povezala z njihovo ustavno dolžnostjo, se mora iz javnih sredstev financirati tisto osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. Drugi odstavek 57. člena Ustave tako učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javnoveljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ne glede na to, ali ga izvaja javna ali zasebna šola. Javno financiranje mora biti zato obvezen minimum osnovne izobrazbe, ki je enotno določeno po vsebini. Ustavno sodišče pa je v zvezi z obravnavano materijo v odločbi iz leta 2020 odločilo, da prvi stavek drugega odstavka 86. člena ZOFVI v delu, ki se nanaša na javno financiranje dopolnilnega dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni osnovni šoli s pridobljenim javno-veljavnim programom ni v neskladju z ustavo. Obveznost iz drugega odstavka 57. člena Ustave mora biti za učence zasebnih osnovnih šol s pridobljenim javnoveljavnim programom takšna, da zagotavlja doseganje enakovrednega izobraževalnega standarda, kot velja za učence v javni osnovni šoli. Pri določitvi obsega obveznosti učencev zasebnih osnovnih šol s pridobljenim javnoveljavnim programom je tako treba izhajati iz obsega obveznosti učencev javnih osnovnih šol, torej iz vsebine obveznega dela programa javne osnovne šole. Iz Zakona o osnovni šoli pa izhaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni in razširjeni program, v razširjeni program osnovne šole se učenci vključujejo prostovoljno, razširjeni del programa javne osnovne šole ni obvezni del osnovnošolskega izobraževanja in da je kot obveznost osnovnošolskega izobraževanja določeno le obiskovanje obveznega dela programa javne osnovne šole. Ustavna obveznost osnovnošolskega izobraževanja v zasebni šoli s pridobljenim javnoveljavnim programom se tako nanaša le na tiste vsebine programa, ki ustrezajo vsebinam obveznega dela programa javne osnovne šole. Zato bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. **MAŠA Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vprašanje financiranja zasebnega osnovnega šolstva, s katerim se ukvarjamo zadnjih 5 let, je prava epska saga. Saga, ki se razteza na različne mandate zakonodajnega telesa, je razdeljena na pobude, ustavne odločbe in novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in to kljub temu, pozor, da se programi zasebnih šol že sedaj financirajo v 85 %. S to sago se ukvarjamo vsi, politiki, pravniki, sodniki, učitelji, starši in kot kaže, se prav vsi skupaj zavedamo, da tukaj ne gre zgolj za vprašanje dodatnih finančnih sredstev, ta res niso tako velika, ampak za vprašanje načelne usmeritve naše države na tem področju v prihodnje. Dejstvo je, da ima Slovenija enega najboljših šolskih sistemov na svetu tudi zato, ker smo uspeli zavarovati javno šolstvo. Kakovostno javno šolstvo je težko izborjena pravica, ki se ji ne smemo odpovedati pod nobenim pogojem. Ta vrednota je bila pri nas vedno deležna široke javne podpore, saj smo šolstvo, ki vsem ponuja enake možnosti za pridobivanje znanja, razumeli tudi kot izraz družbene pravičnosti in solidarnosti. Prav tako smo staršem znotraj obstoječega sistema omogočili možnost izobraževanja izven mreže javnih šol, in sicer z doslej veljavnim in delno sofinanciranim konceptom zasebnega šolstva. A kot rečeno, 85 % financiranje obveznega programa zasebnih šol za zagovornike zasebnega šolstva ni dovolj. Za nekatere pri nas pomeni zasebno nekaj, ker je 100 % financirano iz družbenih sredstev. V SAB se zavzemamo za močno in kakovostno javno šolstvo, ki sledi sodobnim pedagoškim prijemom in hitremu razvoju družbe. Nasprotujemo prav vem ukrepom, ki bi lahko dolgoročno oslabili javno šolstvo, ga postavili v slabši položaj in pripeljali do dveh vrst šol, tiste za bogate in tise za revne, kot to lahko vidimo, na primer, v ZDA ali Veliki Britaniji. Seveda se zavedamo, da na področju vzgoje in izobraževanja pri nas ni vse idealno in da so izboljšave obstoječega sistema možne in da je zanje veliko manevrskega prostora. Sistem mora zagotoviti, da bodo javne šole tako kakovostne, da bodo prav vsi starši imeli občutek, da z vpisom v javno šolo naredijo najboljše za svojega otroka. Znanje mora postati temeljna vrednota naše družbe z razvijanjem delovnih in učnih navad otrok in učencev, individualne odgovornosti ter krepitvijo zavesti o pomembnosti znanja in pismenosti. To je mogoče doseči le z dobro usposobljenimi pedagoškimi delavci in pod ustreznimi pogoji za delovanje vzgojno-izobraževalnih inštitucij. V stranki SAB menimo, da se osnovno izobraževanje v zasebnih šolah lahko sofinancira v omejenem obsegu, vendar pod pogoji in v višini, kot jih določa zakon. To pomeni, da država mora financirati javno šolstvo, javne osnovne šole v tem primeru, to je njena obveznost, zasebne šole pa lahko financira le, če to želi. Ne smemo namreč storiti napake in poseči v temeljna razmerja med javnim in zasebnim. Izenačitev financiranja zasebnega in javnega šolstva nujno vodi v postopno slabitev slednjega in s tem ogroža vse prej naštete vrednote. Podobno se tega zaveda tudi Ustavno sodišče, ki je z zadnjo odločbo pravilno ugotovilo, da se je več poskusnih implementacij prvotne odločbe izkazalo, da domet že ugotavljanje protiustavnosti ni jasen. Na to sem večkrat na sejah odbora in tudi Državnega zbora opozarjala tudi sama. Ni bilo namreč jasno, ali se odločba nanaša na celoten javnoveljavni program ali le na obvezen program. Tako je z novo odločbo ugotovilo, da je naloga države 100 % financirati le obvezni del programa, ne pa tudi dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. To je nova ugotovitev Ustavnega sodišča, ki razjasnjuje prejšnjo odločbo, in to je odločba, na katero se predlagatelji in zagovorniki zasebnih šol ne sklicujejo in jo ne navajajo. Zanimivo. Ne glede na to, sama razumem ustavo podobno kot nekdanja ustavna sodnica Korpič Horvat, in sicer ko je dolžnost staršev poskrbeti, da njihovi otroci obiskujejo javnoveljavni osnovnošolski program. Tej obveznosti staršev tako ustreza dolžnost države, da organizira osnovnošolsko izobraževanje na način, ki bo staršem omogočil izpolniti prav to obveznost. Iz tega sledi, da bi starši učencev, ki obiskujejo zasebne šole brez koncesije, lahko zatrjevali, da je njihovim otrokom kratena pravica do obveznega osnovnošolskega izobraževanja le v primeru, če bi dokazali, da svojih otrok niso nikakor mogli vpisati ali vključiti v eno od osnovnih šol iz mreže osnovnih šol. Glede na vse povedano, bomo v stranki SAB še naprej podpirali javno šolstvo in predlaganega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranka upokojencev Slovenije.

Pravno gledano je sporočilo ustavnih odločb jasno. Država mora zasebnim šolam financirati izvajanje obveznega programa, kakor ga določa Zakon o osnovni šoli. Ker je osnovna šola obvezna za vse, mora biti ta obveza in minimum izobrazbe enak za se učence, ne glede na to, ali koristijo javno šolo ali obiskujejo zasebne izobraževalne ustanove, torej enak po vsebini in po nivoju podanega ter osvojenega znanja. Finančne obremenitve v tem delu programa, torej obveznega programa, ne sme nositi noben otrok oziroma noben starš. To je prvenstvena dispozicija pravične družbe, ki ustvarja enake pogoje in možnosti za vse, ni pa treba državi financirati nečesa drugega. Glede ureditve javnega financiranja neobveznega dela osnovnošolskega izobraževanja, to je razširjenega programa, kamor spadajo dopolnilni in dodatni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje, Ustavno sodišče pravi, da ni v neskladju z ustavo. Tu se polje obsega javnega financiranja prepušča v odločanje zakonodajalcu, razen če bi nefinanciranje tega dela programa v zasebnih šolah s pridobljenim javnoveljavnim programom ogrozilo njihov dejanski obstoj. V Državnem zboru zadnja dva mandata neumorno preigravamo, kakšno je sporočilo Ustavnega sodišča in kako implementirati vse odločbe Ustavnega sodišča, vključno z zadnjo iz leta 2020. Ob tehtanju vsebine, ki jo imamo danes pred seboj v osnovni obliki predloga zakona in kot predložene amandmaje, lahko v Poslanski skupini Desus izhajamo iz tega, kar smo ugotavljali in zagovarjali doslej. Zavzemamo se za ohranjanje in varovanje javnega šolstva. Prepričani smo, da le skozi javne oblike servisiranja državljanov lahko država zagotavlja pravico vsem in pod enakimi pogoji ter nenazadnje enako kakovostno. Menimo, da mora socialna in solidarna država, kar Republika Slovenija od nekdaj je, z razporejanjem proračunskih sredstev najprej skrbeti za čim bolj dosledno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin. Seveda v Poslanski skupini Desus nismo proti ustanavljanju zasebnih šol, prav je, da imajo starši možnost izbire pri vpisu v javni ali zasebni šolski prostor. To torej pomeni, da se lahko svobodno odločijo, kako in kje bodo vzgajali in izobraževali svoje otroke. Mi se strinjamo, da zasebne šole s svojimi pedagoškimi pristopi, drugačnimi izobraževalnimi praksami in nenazadnje vsebinsko drugačnostjo, ki ji podlago dajejo določeni svetovnonazorski pogledi, bogatijo šolski prostor. Morajo pa skozi obvezne šolske vsebine zagotavljati varovancem tudi enak in enakovreden izobrazbeni standard, kot ga predpisuje država šolajočim se v javnih šolah. In ko govorimo o možnosti izbire, ne gre zanemariti dejstva, da na primer v Beli krajini starši ne morejo izbirati, ali otroka vpisati v zasebno ali javno šolo, ker tam zasebne šole seveda sploh ni. Zatečeno stanje številčnosti javnih in zasebnih šol je naslednje: 454 je javnih osnovnih šol, vključno s podružničnimi, in zgolj 6 je zasebnih. Številčnost učencev v javnih šolah 106-krat prekaša vpisane v zasebne šole in tako se zdi, da javna šolska mreža ni ogrožena. Po izračunih Ministrstva za šolstvo bi dodatnega pol milijona na letni ravni zadostovalo, da se zasebne šole v prejemanju finančnih sredstev pri obveznih programih izenačijo z javnimi, kar je sicer v tem trenutku še zanemarljiva dodatna obremenitev državnega proračuna. Pa vendar si ne smemo zatiskati oči, da ponudba novih trendov modelov šolanja ne bi zameglila ekonomskih apetitov razmaha zasebništva v tako pomembni sferi, kot je šolanje, ki pa seveda po našem mnenju mora ostati svetovnonazorsko in versko nepristransko. Izobrazba in zdravje sta namreč temeljni življenjski dobrini vsakega posameznika. Na teh točkah pač ne gre dopuščati polariziranja državljank in državljanov premočrtno, lastnim ekonomskim zmožnostim zagotavljanja si teh dobrin. Hvala. lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Dobro jutro! Danes je na naših mizah že n-ti poskus implementacije ustavne odločbe glede financiranja programov zasebnih šol. Odločbo je Ustavno sodišče izdalo leta 2013 in določilo enoletni rok za popravo krovnega izobraževalnega zakona, ki mu že skoraj ljubkovalno rečemo Zofi. Vse od takrat – sedem let je tega smo priče intenzivni politični dinamiki in številnim političnim sprenevedanjem, ko je med vsakim propadlim poskusom uresničitve odločbe moč zaznati le neiskrene namene in odsotnost zavedanja o pluralnosti naše družbe. Z vidika obveze zakonodajalca razumemo namen ponovnega poskusa in mu ne nasprotujemo, si pa moramo naliti čiste vode in jasno pokazati, zakaj so se pojavljale politične zagate, da tega vprašanja nismo rešili pravočasno. Spomnimo se blokad, ki so se dogajale v času prejšnje vlade, ko je takratna ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič prvič ponudila rešitev v obliki modela financiranja 100 % za obvezni del programa in 85 % za razširjeni del programa. Doživeli smo pogrom tako s strani takratne koalicije kot tudi opozicije. Prvi so nasprotovali kakršnikoli izenačitvi financiranja že obveznega dela programa, do katerega se je Ustavno sodišče jasno opredelilo že v prvi odločbi. Pristajali so zgolj in samo na spremembo ustave. Drugi, takratna opozicija, ki so jo otvorili SDS in NSi, pa sta pristali zgolj na popolno izenačitev tako obveznega kot tudi razširjenega dela dela programa. Torej popolna politična blokada, ki je onemogočala racionalno in ustavnoskladno razrešitev tega gordijskega vozla. Leta 2018 se je situacija obrnila, pa vendar ponovni poizkus za implementacijo odločbe spet propade, ker ne uspe izbrati kritične večine 46 poslanskih glasov po izglasovanem vetu Državnega sveta. Leto 2021 vladajoča stranka SDS končno razume, da je model financiranja po formuli 100 : 85 dober in ustrezno odgovarja na zahtevo, ki zakonodajalca bremeni že vse od leta 2014. Razlog za to naj bi bila, kot navajajo, druga odločba Ustavnega sodišča iz 2020, pa to je v resnici le priročen izgovor za njihov politični pragmatizem. To so neizpodbitna dejstva, ki jih je potrebno predložiti vsem državljankam in državljanom, ki danes spremljajo sejo, še posebej pa staršem in njihovim otrokom, ki obiskujejo zasebne šole, ter vsem ostalim predstavnikom zasebnih šol. Zakaj? Ker se s tem zelo jasno kaže resničnost in iskrenost večjega dela politike po implementaciji ustavne odločbe. Žal nam ne preostane drugega, kot da kolegom in kolegicam nastavimo ogledalo, iz katerega se zrcali, kako narobe je, ko v politiki ne zmoreš ali nočeš pogledati čez svoje lastne planke. Nepovezani poslanci smo si ves ta čas, tudi ko smo bili povezani, že od leta 2014 najprej iskreno prizadevali za uresničitev ustavne odločbe, a smo v sedmih letih trajajoči vožnji na vrtiljaku brez kompromisnih političnih agend ostali sami. Tudi na tokratni seji Odbora za izobraževanje smo z vloženim amandmajem poskušali s premišljenimi varovalkami postaviti kriterije zasebnih šol za njihovo upravičenost do financiranja. Kdo bi pravzaprav lahko racionalno nasprotoval določilu, da morajo biti zasebne šole vpisane v razvid, da morajo zagotavljati enake vpisne pogoje ne glede na narodnost, raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje in da morajo zagotavljati kritično maso zaposlenih učiteljev za polni delovni čas, ne pa prekarcev, ki jih potem izsiljuje? Kdo lahko nasprotuje, da se v zasebni šoli vzgaja in šola otrok, ki prihaja iz Bližnjega vzhoda, ali otrok, ki na primer prihaja iz družine z istospolnimi starši? Kdo lahko nasprotuje temu, da ni prav, da bi starši za tisti del programa, za katerega bodo od države prejeli 100 % financiranje, še vedno morali plačevati šolnine? Spet tisti, ki mu politične planke omejujejo pogled in moč objektivne presoje. Mi smo tega preskoka sicer sposobni, težko pa pristajamo na potrditev zakona, iz katerega veje neiskren namen večinskega dela aktualnega političnega telesa. To bo še posebej veljalo, če naše dopolnilo danes ne bo dobilo ustrezne podpore. Z varovali, ki jih predlagamo, ostajajo na varni strani vsi: javno šolstvo, zasebne šole, pravica otrok do obveznega dela programa. Treba si je samo priznati, da sta kompromis in medsebojno sprejemanje osnovni načeli umetnosti možnega. Hvala.

Lep dober dan vsem prisotnim v dvorani! Predlog novele zakona, s katero se želi urediti področje financiranja zasebnih osnovnih šol, je bil v parlamentarno proceduro vložen že večkrat, a ni dobil zadostne podpore, to nam je vsem že znano. Ustavno sodišče je lani presodilo, da mora država v celoti financirati obvezni del programa zasebnih osnovnih šol, ni pa potrebno 100 % financirati razširjenega programa v zasebnih osnovnih šolah s pridobljenim javnoveljavnim programom. Slovenski nacionalni stranki se zavzemamo za laično šolstvo ob vzporednem privatnem šolskem sektorju. Se vsi skupaj zavedate, da imamo v Sloveniji le šest zasebnih šol oziroma da je govora približno samo o 1 odstotku. Slovenija ne dosega niti desetino evropskega povprečja zasebnih osnovnih šol, tako da smo lahko brez skrbi, da bi se na novo odprla še kakšna šola, recimo za muslimane. Finančne posledice so ocenjene na 350 tisoč evrov na eno šolsko leto, kar je nekaterim veliko, drugim pač ne, glede na to, kam vse brez zveze mečemo proračunski denar. Je pa res, da zasebne šole se morajo znajti tako rekoč po svoje, ker jim ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo. Ali vam je v interesu, da bi naša država raje kot slovenske otroke v zasebnih šolah financirala čedalje več Romov, Bosancev ali Šiptarjev, ki že sedaj izsiljujejo, da imajo prevajalce? Pomisleke imamo kljub pogledu vsem tistih, ki jim je ustavna pravica kršena že dlje časa.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovana predstavnika ministrstva, kolegi in kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Imamo Ustavo Republike Slovenije, ki v 57. členu govori: »Izobraževanje je svobodno, osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.« Imamo dve odločbi Ustavnega sodišča. Odločba iz 4. 12. 2013 govori: »Prvi stavek drugega odstavka 56. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje je v delu, ki se nanaša na javnoveljavne programske osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo.« Imamo odločbo Ustavnega sodišča iz 12. 3. 2020, ki govori: » Prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje v delu, ki se nanaša na javno financiranje dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni osnovni šoli s pridobljenim javnim veljavnim programom, ni v neskladju z Ustavo.« In pred nami je zakon, ki ga danes obravnavamo. Skratka, na en mah uresničujemo dve odločbi Ustavnega sodišča, ki govorita o javnoveljavnih programih v osnovnih šolah, ki so, kot rečeno, po ustavi obvezni. Medtem ko levi del parlamenta veliko govori o pravni državi in spoštovanju ustave, ima na drugi strani z ustavno ureditvijo in pravno državo veliko problemov, ko je treba to pritisniti in govoriti v Državnem zboru. SDS želimo že šestič z novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja urediti odločbe Ustavnega sodišča. In ja, mislili smo, da odločba iz 4. 12. 2013 govori o 100 % financiranju tako obveznega kot tudi razširjenega programa. Deloma nas žalosti, da se je Ustavno sodišče leta 2020 deloma premislilo, ampak kot rečeno, v SDS odločbe Ustavnega sodišča spoštujemo. To smo zapisali tudi v zakon. Da je naš zakon v

»Zakonodajno-pravna služba meni, da predlog zakona sledi vsebini odločb Ustavnega sodišča in odpravlja ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom 57. člena Ustave.« Skratka, danes ne gre za nobeno javno razpravo o javnih in zasebnih šolah, ker gre le za to, ali bomo spoštovali ustavni red Republike Slovenije ali pa ga ne bomo spoštovali. v Poslanski skupini SDS nas žalosti, da je prišlo leta 2020 deloma spremembe odločbe Ustavnega sodišča, ker menimo, da bi morali tudi dopolnilni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje reševati v zasebnih šolah tako, kot je v javnih šolah.

Noben bav bav niso zasebne šole, so s svojimi praksami le možnost izbire in prinašajo dobre prakse, ki so se kot uspešne preslikale marsikdaj tudi v programe javnih šol. Skratka, v SDS bomo podprli zakon, saj, prvič, zagotavlja uresničevanje človekove pravice do svobodne izbire izobraževanja, in drugič, izpolnjuje dve odločbi Ustavnega sodišča. Skratka, nobena debata o javnem in zasebnem, je le debata o spoštovanju pravne države ali ne. V SDS odločbe Ustavnega sodišča jemljemo resno, zato smo tudi predlagatelji tega zakona. Menimo, da je po 5-letni sagi, s 6 zakoni, po interpelaciji, po ustavni obtožbi končno prišel čas in datum, da izpolnimo tisto, kar nam je Ustavno sodišče namenilo narediti, da jih spoštujemo. Hvala. Hvala lepa. Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! V Poslanski skupini Liste Marjane Šarca zagovarjamo in tudi ščitimo javno šolstvo. Zakaj? Zato ker tudi na področju izobraževanja zagovarjamo socialno noto in javno šolstvo razumemo kot dobrino. Zato ker ima po našem mnenju posameznikova izobrazba javno korist oziroma je dobrobit družbe. In slovensko javno šolstvo, o tem ni nikakršnega dvoma, to dobrobit ustvarja, omogoča kakovostno izobrazbo, o čemer je država z razvejano mrežo javnih šol poskrbela, da je kakovostno znanje dostopno vsem, vsem, brez razlik, tudi socialno šibkim. Naj vnaprej v izogib napačnemu razumevanju povem jasno, zasebnim šolam ne nasprotujemo. Vemo, da bogatijo prostor. Smo pa – in tega ne skrivamo – na strani tistih, ki zagovarjajo izenačitev financiranja zgolj obveznega programa osnovnošolskega izobraževanja. Torej, kot izhaja iz izraza tistega dela, ki je obvezen za vse otroke, ne glede na to, ali obiskujejo javno ali zasebno šolstvo. Razširjeni program ni obvezen, prostovoljen je, in to za vse otroke, tudi za tiste v javnem šolstvu. Ker bomo v nadaljevanju razprave trčili ob vprašanje enakopravnosti in podobne pojme, naj opozorim na nekaj podrobnosti, ki jih zagovorniki popolne izenačitve financiranja vedno zamolčite. Denimo, da zasebne šole vsebino programa določijo same in določijo ožjo vsebino. Da zasebne šole niso dolžne vpisati vsakega otroka, pač pa ta dolžnost veže samo javne šole. Da imajo zasebne šole šolnine, ki bi jih brez dvoma ohranile ne glede na višino pridobljenih javnih sredstev. In še ena razlika ostaja spregledana, in sicer da zasebne šole zasledujejo neke partikularne interese staršev, ti namreč za svoje otroke želijo izobraževanje, skladno z njihovimi prepričanji, svetovnonazorskim, pedagoškim, verskim, če hočete. Nič ni narobe s tem, prav nič, se pa postavi vprašanje, ali je država dolžna zagotoviti enak obseg sredstev. In naš odgovor je, ne. Ponavljam, zagovarjamo spodbujanje javnega osnovnega šolstva, ki je dostopno vsem in ne izbira učencev po nekih vnaprej določenih kriterijih. Javne osnovne šole morajo biti pluralne, vrednostno nevtralne in morajo oblikovati temelje za bivanje v solidarni, strpni in pravični družbi. A čeprav imamo odlično javno šolstvo, se bojim, da boste tokratno novelo zakona vnovič populistično in ideološko zlorabili, kot ste jo z vložitvijo predloga ustavne obtožbe proti Marjanu Šarcu, ker tedanja vlada odločbe Ustavnega sodišča ni uresničila v prvih 100 dneh mandata, uresničila po vašem okusu seveda. Bodite iskreni in se vsaj tokrat vzdržite zavajanja in priznajte, da je Ustavno sodišče narisalo ločnico med obveznim in razširjenim programom. Jasno je povedalo, da je država dolžna polno financirati zgolj obvezni del programa. Takšen predlog je pripravila tudi vlada Marjana Šarca, ki pa ni bil sprejet zato, ker nekateri zagovarjate interese posameznih skupin in ne samega izobraževanja. Naj tukaj še spomnim, da sta Evropsko sodišče za človekove pravice kot Evropska komisija potrdila, da države niso dolžne subvencionirati zasebnih izobraževalnih inštitucij. Noben mednarodni dokument ne zavezuje države, da bi morala financirati ali sofinancirati zasebno šolstvo, še manj pa določa višino takšnega financiranja. Velika večina držav EU namenja zasebnemu šolstvu manjšo finančno podporo kot javnemu. Vsekakor zasebne šole s svojimi pedagoškimi pristopi, inovativnimi praksami ter vsebino drugačnost obogatijo, dopolnjujejo in krepijo šolski prostor. Ne smejo pa ogrožati javnega osnovnošolskega sistema, ki je dostopno vsem učencem, medtem ko zasebna osnovna šola nima obveznosti, da bi sprejela vse, lahko izbira, koga to sprejela. Zasebno osnovnošolstvo ima pravico izbirati. Ob tem ne gre kupiti argumenta, da gre za malo zasebnih šol in nizek finančni vložek, kajti v tem primeru ni vprašanje denar, ampak sistem, ki vsakemu otroku, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, družbeni položaj, politično ali katerokoli družbeno prepričanje zagotavlja kvalitetno in dostopno izobraževanje. In še enkrat, smo socialna država, ki v otrocih prepoznava svojo prihodnost, zato je prav, da država poskrbi za izobraževalni sistem, ki vsem otrokom omogoča čim boljšo izobrazbo. Paziti je potrebno, da osnovna šola ne postane podjetje. Prvotni in izključni namen šolskega prostora je izobraziti otroke. V Poslanski skupini Lista Marjana Šarca Predlog o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v predlagani obliki ne bomo podprli. Smo pa pripravili amandmaje, ki sledijo odločbi Ustavnega sodišča in ne ogrožajo javnega šolstva. Hvala lepa. Mag. Marko Koprivc bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala lepa, spoštovani predsednik za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci! Pred nami je ponovno predlog, s katerim poskušajo stranke slovenske desnice, se pravi SDS in NSi, ob veliki in strumni podpori Stranke modernega centra ponovno na nek način podeliti neko darilo, nedopustno darilo za moje pojme, zasebnim šolam. Spoštovani kolegice in kolegi! Ustavno sodišče je bilo lani, 12. 3. 2020, pa res zelo zelo jasno in eksaktno. In presekalo, upam, da bi presekalo, pa ni, to dolgoletno sago o tem, kaj je potrebno financirati v zasebnih šolah in kaj ne. Namreč, Ustavno sodišče je zelo jasno povedalo, da je potrebno po njihovem financirati obvezni del programa v višini 100 %. O razširjenem delu programa ni govorilo nič. In to, spoštovani kolegice in kolegi, je ključna dilema. Tak predlog, da je potrebno obvezni del programa financirati 100 % smo predlagali Socialni demokrati že v prejšnji vladi. A žal ta predlog ni dobil potrebne večine. In o tem govorimo, spoštovani kolegice in kolegi, in prosim brez zavajanja. Enotni smo si, da je Ustavno sodišče reklo, da je potrebno financirati obvezni program v višini 100 %. Temu ne nasprotujemo tudi v Socialnih demokratih in ostali opoziciji. Problem pa je v tem, da bi želela koalicija, slovenska desnica ob pomoči Rimskokatoliške cerkve poleg tega ohraniti še 85 % financiranje razširjenega programa,

Želeli bi dati darila zasebnim šolam. Neokusna darila v višini 85 % financiranja razširjenega programa. In tukaj se delimo. Če boste pristali na amandma LMŠ, SAB in SD o tem, da se razširjeni program, kot je reklo Ustavno sodišče, obvezni program financira v višini 100 %, razširjeni pa pač ne, bomo Socialni demokrati ta predlog potrdili. In ponavljam še enkrat, enak predlog smo Socialni demokrati leta 2019 prinesli oziroma ne Socialni demokrati, celotna vlada, ministrstvo je takrat vodil Socialni demokrat, prinesli v Državni zbor in ni bil predlog sprejet zaradi tega, ker takratna opozicija tovrstnih rešitev ni podpirala. Naredili ste sicer korak naprej v tem, da ste končno priznali, da Ustavno sodišče govori o tem, da je potrebno financirati zgolj obvezni del. A po vaše, seveda, ker je politično povsem legitimno, ampak za nas nesprejemljivo, bi želeli dodatno financirati še razširjeni program. program. Jaz prosim, da tukaj prevlada nek razum, da se najde nek konsenz, da vendarle sprejmemo, na nek način ugodimo odločbi Ustavnega sodišča in uzakonimo 100 % financiranje obveznega dela, hkrati pa ni nikakršne potrebe, da se financira tudi razširjeni del, predvsem zato, ker, spoštovani kolegice in kolegi, imamo v Sloveniji res dobro javno šolstvo, res dobro javno šolstvo, ki se je gradilo 75 let. In Socialni demokrati ne bomo pristali na to, da bi ga ta vlada v enem letu zaradi parcialnih interesov, zaradi tega, ker bi želeli grabiti še teh nekaj zadnjih dni, ko ste na oblasti, ker se sesuva vse skupaj, ne bomo dopustili, da bi to javno šolstvo uničili. Poznamo model, kako se dela, kako dela Orban, kako dela Janša. Tam, kjer ne morete preko javnih institucij prevzeti monopola nad javnim šolstvom, javnim zdravstvom in tako naprej, začnete vzpostavljati vzporedne sisteme, vzporedne univerze, danes bi radi vzpostavili tudi vzporedne osnovne šole. To je nesprejemljivo in to je nedopustno. In vemo, da za tem stoji tudi Rimskokatoliška cerkev, ki hlepi po tem, da bi rekatolizirala Slovenijo, da bi vzpostavila večjo moč in vpliv v slovenski družbi. Socialni demokrati se bomo z vsemi močmi borili proti temu. Verjamemo, da bo danes prevladal razum. Če ta razum ne bo prevladal, bomo uporabili vsa sredstva, da tovrstni sporni zakon ne stopi v veljavo. Razmišljamo oziroma ne izključujemo tudi možnosti referenduma, kjer pa vemo, da ta vlada, ki ni del ljudstva, pač izgublja. Hvala lepa. Hvala lepa. Dr. Matej T. Vatovec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem! Nekdo je prej dejal, da gre v bistvu samo za vprašanje uresničevanja ustavne odločbe, kar evidentno ne drži. Ta zakon, ki ga predlaga koalicija, zagotavlja 100 % financiranje obveznega dela programov zasebnih šol. S tega vidika je ena od možnih rešitev tega, kar je Ustavno sodišče odločilo, ni pa edina rešitev, je pa to problematična rešitev in zato je to debata med javnim in zasebnim šolstvom.

V tem trenutku sicer drži, da teh zasebnih osnovnih šol ni veliko, je pa to eden temeljnih kamnov za to, da se začnejo širiti. Javno financiranje zasebnih interesov je v vsakem primeru v škodo široke javne mreže osnovnih šol, dostopnosti do osnovnih šol in lahko dolgoročno vodi v razkrajanje tega kakovostnega in širokega sistema. Osnovna šola ni samo nek prostor, kjer se izobražuje, ampak je eden ključnih prostorov – in zaradi tega je tu tudi ključna vloga države pri ohranjanju takšnega statusa – pri izenačevanju socialnih razlik. Vsak otrok, ki je šoloobvezen, lahko v tej državi vstopi v javno šolo, ne glede na to, ali prihaja iz manj premožne družine, ne glede na to, ali ima drugačne barve polt, ne glede na to, ali ima kakšno drugo osebno okoliščino. Za zasebne šole tega ne moremo trditi. Tudi po tem predlogu zakona bodo lahko zasebne šole še naprej izključevale, izbirale svoje učence glede na okolje, iz katerega prihajajo, glede na status družine, iz katerega prihajajo, glede na njihovo veroizpoved, spolno usmerjenost, barvo kože in tako naprej. In že s tega vidika je ta zakon diskriminatoren, ker nekaj, kar bi naj bilo dostopno vsem, oži na izbiro na neko zasebno oziroma parcialno odločitev, ki jo sprejme vodstvo šole. In država bi naj to financirala. Že s tega vidika je ta zakon sporen in izključujoč. Poudariti velja še eno stvar. Zaradi vseh varčevalnih ukrepov in zategovanja pasov, ki smo mu bili priče v preteklih letih, je dejstvo, da je javno šolstvo absolutno podhranjeno. Poleg tega je v preteklem letu in pol svoje naredila tudi epidemija, ki ji Ministrstvo za izobraževanje z ministrico Simono Kustec ni bilo kos in je povzročilo še dodatne primanjkljaje. V tem trenutku govoriti o tem, da bomo še dodatne pol milijarde dajali v zasebne šole, je norost. Ta denar bi moral iti v krepitev javnih šol, v krepitev javne osnovne šole in v to, da se v bistvu na nek način začne odpravljati vse te pomanjkljivosti, ki so se dogajale skozi čas: več učiteljev, več ostalega sposobnega kadra itn. Ne pa financirati z javnimi sredstvi parcialnih zasebnih interesov, ki so tudi, če želite, neločljivi od ideološkega predznaka teh zasebnih šol. Vsi pravijo, saj financiralo se bo 100 % obvezni program, zato ker je to itak program, ki je enak kot v vseh ostalih javnih osnovnih šolah. Ne, ni res. Če greste pogledati kurikulum Osnovne šole Alojzija Šuštarja, ki je zasebna osnovna šola Rimskokatoliške cerkve, tam jasno piše, da je skozi celoten šolski proces na nek način prisotna ta indoktrinacija v nauke Rimskokatoliške cerkve. Pač zapišejo, pouk začnemo z molitvijo in ga tako tudi končamo. Tako da te ločnice ni možno kar tako vzpostaviti. Zasebna šola, ki se ustanovi z nekih svetovnonazorskih, verskih ali drugih razlogov, ima seveda tudi neko metodiko poučevanja, ki je prepleteno skozi celoten pouk. Kar se tega tiče, je stališče Levice popolnoma jasno, mi tega predloga ne podpiramo, ker je vsak cent za

Hvala lepa, spoštovani predsednik Državnega zbora. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Cilj predloga zakona je uresničitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 4. decembra 2014 v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča z dne 12. marec 2020. V Ustavi Republike Slovenije je v 57. členu zapisano: »Izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.« Ustavno sodišče je že 4. decembra 2014 odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, ker določa, da zasebnim osnovnim šolam, ki izvajajo javnoveljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, pripadajo proračunska sredstva zgolj v višini 85 odstotkov od sredstev, ki se zagotavljajo za javne šole. Ustavno sodišče je odločilo, da je to v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je za odpravo ugotovljene protiustavnosti določilo enoletni rok, ki se je iztekel 9. januarja 2016. V okviru uresničevanja navedene ustavne odločbe je bilo vloženih več predlogov zakonov, ki pa niso bili sprejeti. Ustavno sodišče je 12. marca 2020 ponovno odločalo in odločilo, da prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o financiranju izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno financiranje dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni šoli s pridobljenim javnoveljavnim programom, ni v neskladju z ustavo. V navedeni odločbi je Ustavno sodišče ugotovilo tudi, da zakonodajna neodzivnost Državnega zbora glede obveznosti, ki mu je bila naložena z odločbo Ustavnega sodišča, pomeni kršitev načel pravne države, to je 2. člen Ustave, in načela delitve oblasti, drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave. Implementacija navedenih ustavnih odločb torej zahteva zakonsko ureditev polnega javnega financiranja tistega dela programa zasebnih programa zasebnih šol s pridobljeno javno veljavnostjo, ki v zasebni osnovni šoli ustreza vsebinam obveznega dela programa javne osnovne šole. Z današnjim predlogom zakona se vzpostavlja pravna podlaga, ki bo zasebnim šolam, ki izvajajo javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja, za izvajanje obveznega dela programa zagotovila javna sredstva v enaki višini kot za izvajanje obveznega programa v javnih šolah. Predlog zakona pa ne posega v veljavno ureditev financiranja razširjenega dela programa osnovne šole, ki ostaja v višini 85 odstotkov sredstev, zagotovljenih za izvajanje razširjenega programa javne šole. V Sloveniji deluje šest zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavni izobraževani program, in kar 448 448 javnih oziroma državnih osnovnih šol, zato je bojazen, da bi se osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji uničilo, povsem odveč. Poudariti želim, da zasebne šole v Sloveniji izkazujejo potrebno kvaliteto izobraževanja in bogatijo prostor ter vnašajo pluralnost. Izbira in pravica, da otroke vzgajamo v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami, nam daje tudi pravico do izbire osnovnošolskega izobraževanja. Ključno pa je, da s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odobren oziroma akreditiran program država mora financirati, ne glede na izvajalca. Poudarjam, da gre za implementacijo že druge odločbe Ustavnega sodišča in da so sredstva za to namenjena v višini 300 tisoč evrov letno. Poslanci Nove Slovenije upoštevamo odločbe Ustavnega sodišča, vse odločbe Ustavnega sodišča upoštevamo, zato bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanski skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 13. 7. 2021. V razpravo dajem 1. člen ter amandma poslanskih skupin SD, LMŠ in SAB, amandma Poslanske skupine nepovezanih poslancev in amandma Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Bom sprožil prijavo za listo razpravljavcev.

Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj! Kot sem omenila že v stališču naše poslanske skupine, je problematika današnjega zakona problematika, s katero se ukvarjamo že kar nekaj časa, v širšem smislu od leta 2010, ko je Ustavno sodišče prvič določalo o tem vprašanju v širšem smislu, in potem od takrat naprej zelo intenzivno zadnjih pet let, ko smo tolmačili najprej eno ustavno odločbo, potem pa imamo še drugo. Jaz bom začela s tem, da je meni osebno in tudi stranki, ki jih pripadam, kvalitetno javno šolstvo ena najpomembnejši dobrih sploh. Osebno resnično verjamem, da kvalitetno javno, zlasti osnovno šolstvo in seveda tudi naprej srednje in univerzitetno loči uspešne države od neuspešnih. Če bi imele afriške države, recimo, sistem javnega osnovnega šolstva tako dobro organiziran in tako financiran, kot ga imamo nekatere države v Evropi, tudi Slovenija, verjamem, ne morem vedeti, verjamem, da tam ne bi bilo lakote, suše in razmer, zaradi katerih morajo ljudje živeti, kot živijo, ali pa bežati za boljšim življenjem. Ampak, če se vrnem k Sloveniji. Kot sem rekla že v stališču, razprav o tem, ali bomo današnji predlog stranke SDS in koalicije sprejeli in dali teh nekaj 100 tisoč evrov za za 100 % financiranje obveznega programa zasebnih šol, ni debata o teh 100 tisoč evrih, ampak je pomembna vsebinska debata o tem, kam želimo v tej državi iti, kakšno državo si želimo. Je nek vzor države, po kateri hrepenimo, bolj podoben skandinavskim državam ali je bolj podoben državam, kot so ZDA, Velika Britanija in podobno. Za mene je tukaj ključno, kako imamo organizirano in financirano javno šolstvo. Naše javno šolstvo je zelo kvalitetno, ni pa idealno. Vsak sistem, sploh tako velikanski sistem seveda vedno potrebuje prilagoditve. In jaz si želim, da bi tudi naše javno šolstvo hitreje sledilo razvoju, napredku, potrebam družbe in spreminjanju družbe, ki v zadnjih letih in desetletjih res poteka izredno hitro. Da bi javno šolstvo to lahko počelo, bo tudi javno šolstvo potrebovalo financiranje. In ko takole delimo teh 100 tisoč evrov, če jih boste delili, seveda, mi bomo absolutno proti, je definitivno res, da s tem dolgoročno slabimo zasebno šolstvo. Bom povedala zakaj. Res je, naša ustava določa, da morajo imeti vsi otroci pravico do brezplačnega osnovnega šolanja, in tudi jo imajo. V naši državi imamo javne šole, zgrajene po celi Sloveniji, tudi na področjih, kjer ne živi veliko ljudi, na nekih visokogorskih področjih, kjer so razredi zelo majhni, šole zelo maloštevilne. Vse to zagotavlja država. Šole zgradi, jih opremi, jih vzdržuje, plača učitelje, jih izobražuje, plačuje njihove regrese, dopuste, bolniške in tako naprej. Vse to država zagotavlja. čisto vsak otrok, ki se želi pri nas vpisati in imeti brezplačno šolanje, to pravico ima, ker mu jo država zagotavlja. Celo v situaciji, da bi se zgodilo, recimo, zaradi velikega porasta generacije, da v nekem trenutku javne šole ne bi imele dovolj prostora, naš zakon že določa, da se v trenutku lahko podeli koncesija kakšni od zasebnih šol. V tem primeru lahko zasebna šola takšno ekstremno situacijo reši s tem, da vzame presežne otroke, otroke, ki slučajno ne bi mogli priti na javno šolo, v tem primeru bo takšna zasebna šola dobila koncesijo in bo plačana povsem enako, kot vsaka javna šola. To se seveda ne zgodi, ker imamo pri nas tudi sistem planiranja in tako naprej, ampak to možnost imamo in nikoli se nobenemu našemu otroku ne more zgoditi, da bi ostal brez osnovne šole. Zato je to, kar govorite v koaliciji, enostavno zavajanje. Pravico do izobraževanja brezplačne osnovne šole imajo pri nas vsi otroci in je vsem zagotovljena že na podlagi sedanjega zakona. Seveda je pa problem v tem, da bi vi nekaj v zasebno šolstvo, ki smo ga pri nas sprejeli, tudi v SAB ga podpiramo, kot neko dodatno ponudbo, kot alternativo, neke dodatne pedagoške pogoje, radi po financiranju izenačili z javnim šolstvom. Ker tako se, ali veste, spoštovani državljani in državljanke, če to gleda to sejo, pri nas v Sloveniji gremo privatno. Ene stranke bi se blazno rade šle privatno, zasebno, ampak zasebno bi se šle tako, da to zasebno plača država. Tako pri nas nekateri razumejo zasebno. Zasebni vrtci morajo biti, absolutno, lahko jih ustanovi vsak, ki ima 5 minut in nekaj denarja, priznam, in potem mora država, hočeš nočeš, rabi ali ne rabi, ali je v tej občini dovolj vrtcev ali ne, 100 procentov plačevati za tak vrtec oziroma za otroka, ki je v programu v tem vrtcu. To je mnenje te koalicije. In isto na podlagi osnovnih šol, ne glede na to, ali mi rabimo dodatno osnovno šolo ali ne, ali imamo dovolj osnovnih šol, ali plačujemo obstoječe osnovne šole, učitelje, vzdržujemo prostore, stavbe, vse to, se bi lahko zasebniki odločili, vi država pa – ker 85 % ni dovolj. Kajne? 85 %, to je zdaj, da se razumemo, bom ponovila še desetkrat – vi država pa 100-procentno plačajte ta večinski program, se pravi pouk, pa 85 % plačajte še vse ostalo, dodatni, dopolnilni in tako naprej. To je njihovo videnje zasebnega. 185 % oziroma skoraj 100 %, enako kot za javne šole, plačajte zasebne šole. Pravica do izbire ni pravica do financiranja. Tisočkrat je treba to danes ponoviti. Sploh pa ne do 100-procentnega financiranja. Ker, kaj se bo zgodilo? Zasebne šole, pustimo, da so štiri od teh s tem krščanskim predznakom, tudi mogoče to vsakemu ni blizu, ampak zasebne šole, če bi uspela ta sprememba, bodo več ali manj potem postale postale za starše, ki zdaj morajo nekaj plačati zasebni šoli, enako drage oziroma pravilno rečeno, skoraj enako poceni kot javne šole. In potem je nek starš, ki mogoče do včeraj niti ni razmišljal, da bi dal otroka v zasebno šolo, pa je rekel, a veste kaj, zdaj, ko je pa to tako, da skoraj isto ni treba nič plačat, bom pa jaz plačal teh 100 evrov, ker nekaj bo še vedno potrebno plačati – upam, da smo si na jasnem – bom pa jaz plačal teh 100 evrov, pa bo moj otrok v eni šoli, ki bo imela v razredu ne 30 otrok, kot jih je v javni šoli, če je velika generacija, ampak 15 otrok, pa bom dal 100 evrov, pa bo moj otrok imel lepo klimatizirano telovadnico z naravnim lesom, ne pa ene stare telovadnice, ki je občina še ni utegnila obnoviti, ker pač ni imela denarja, pa bom dal teh 100 evrov, pa bo moj otrok nekaj posebnega, pa bo imel do štirih vse urejeno na šoli, da ne bodo rabili starši nič vozit, ne pa tako kot mi, plebs, ki smo šibali, da smo ob dveh pobrali otroka pa ga peljali na športno dejavnost ali pa na violino pa ne vem kaj vse. Zasebna šola to vse nudi, a veste, na licu mesta, tako da imajo starši čim manj dela. Super, super, pravim jaz. Kdor si to želi in kdor to pričakuje, naj plača. Če bi bilo po moje, bi moral plačati več in se ne strinjam, če govorim iz sebe, moje osebno mnenje, že s tem, da se zdaj to 85 % plačuje, 50 % naj se plačuje ali pa nič. Ampak mi mamo odločbo Ustavnega sodišča, zame precej sporno, jaz jo lahko komentiram, nisem pri tem žaljiva, 5 : 4 je bila takrat sprejeta, ki pa je bila zelo nejasna. In če se spomnite in tisti, ki me poslušate, jaz sem na to ves čas opozarjala. Brala sem določbo, brala sem ločena mnenja, takrat ni bilo povsem jasno, ali se tista določba, ki je bila tudi neverjetno kratka glede na problematiko, nanaša samo na obvezni del ali na razširjen del. Ni bilo jasno. In zdaj imamo novo odločbo, ki pa pravi, da se mora 100-odstotno financiranje, s katerim se mimogrede ne strinjam, sem že omenila, ampak pač spoštujem Ustavno sodišče, navajati samo, tako je reklo Ustavno sodišče: »Naloga države je 100-odstotno financirati le obvezni del programa, ne pa tudi dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.« Zdaj pač to določbo imamo in znotraj teh določb moramo živeti. Zato sem jaz in moja stranka in, mislim da, cela takratna koalicija brez težav podprli, mislim da, dober zakon prejšnjega ministra, ministra Pikala, ki je to reševal točno na tak način, kot sem zdaj povedala in kot je Ustavno sodišče reklo, da je ustrezno. Ker drugače se pa, ponavljam, izgubi vsaka razlika med zasebno in javno šolo. res, kar solze mi pridejo v oči, ko poslušam ta stališča koalicijskih strank, družba mora zagotoviti enaka izhodišča in možnosti za vse otroke. Družba je zagotovila enaka izhodišča in enake možnosti za vse otroke. Vsi otroci lahko obiščejo, se vpišejo v katerokoli javno šolo, tudi če so doma visoko v hribih, tudi če so telesno prizadeti in rabijo poseben dostop v šolo, zato ker so, recimo, na invalidskem vozičku, tudi če imajo posebne potrebe glede njihovega šolanja, morda imajo kake avtistične težave ali kaj podobnega, tudi če so iz ciganske družine, tudi če so iz albanske družine, vsi imajo možnost tega šolanja. Po drugi strani imamo pa zasebno šolo, ki reče, aha, mi imamo 50 mest letos, starše vabimo na razgovor, potem se pa malo pogovarjajo pa pogledajo, kakšni so ti starši, od kod prihajajo, pa če ima otrok težave, je to dodatni strošek. Saj malo sem nesramna, saj vem, mogoče sploh

to je problem države. Oni bi se pa šli zasebno šolstvo, ki je pa 100-odstotno financirano. To bi se pa šli. Dokler Dokler imamo mi tako kvalitetno šolstvo, dokler država ustrezno vzdržuje javno mrežo osnovnih šol in dokler so te osnovne šole v takšnem stanju, kot so, da jih je treba, seveda, več let se sploh niso vzdrževale, dodatno vzdrževati, obnoviti, protipotresno sanirati, ne vem, delati pač stvari, ki jih delaš na vsaki stavbi za to, da jo vzdržuješ, jaz ne želim dati niti 100 tisoč evrov za tak namen, to se me zdi katastrofa. katastrofa. Še ena izjava je. Ena od stališč je bilo: »Družba šteje več z vsakim dobro izobraženim posameznikom.« Pazi to sedaj! Ker ne bodo v zasebni šoli, ne bodo dobro izobraženi posamezniki. Ali tisti starši, ki nočejo dati v zasebno šolo, potem otroka ne bodo dali v šolo, če ne bo zasebna šola zastonj? Dajte nehati! Dajte nehati zavajati! Vsi vemo, zakaj gre. Gre za neke posebne pedagoške metode včasih priznam – waldorfska šola, mislim, da že sedaj financirana 100 %. 100 %, seveda, potem so pa štiri šole s precej katoliškim predznakom, nima nič proti katolikom, če bi radi, da so njihovi otroci izrazito v tem duhu vzgajani pa se jim zdi, da javno šolstvo pa tega ne razume, naj dajo v te šole, ampak naj nekaj plačajo. Ne moremo pa pristajati na to, da se neke posebne potrebe plačujejo z javnim denarjem, sploh, kot vedno rečem, ker nam nafta ne teče izpod stola in nimamo idealno rešene situacije za javne šole, ki so pa za vse. Vedno sem izjemno čustvena pri tej temi. Saj veste, vem, da grem komu tudi na živce, ampak to mi ja toliko pomembno. Tukaj se začne res razlikovanje. Ti imaš javne šole tudi v Veliki Britaniji pa v Ameriki tudi, ampak poglejte filme, kdo gre v javne šole in kaj se tam dogaja, kdo gre pa v zasebne šole in koliko te zasebne šole stanejo in kakšna je razlika. Začne se s takimi malimi stvarmi, kot je s tem, da je razlika minimalna in zakaj, kot rečeno, ne bi dal otroka tja, kjer je 15 v razredu, ne pa tja, kjer jih je 30. Zasebno šolstvo je lahko samo dopolnitev, mora biti posebej financirano s strani tistih, ki si ga želijo. Mi kot država pa moramo ves denar, in tega je vedno premalo, dati za kvalitetno javno šolstvo, boljše, kot je to sedaj, bolj prilagojeno potrebam sodobne družbe, bolj fleksibilno, bolj blizu otrokom,

Hvala lepa. Najprej 54. člen Ustave Republike Slovenije: »Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlog, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon.« Torej, starši imajo lahko tudi željo, v kakšno šolo bi otroke vpisali, in imajo iz tega izhajajoče tudi možnost izbire. 57. člen Ustave pravi: »Izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.« Odločba iz leta 2014 pravi takole glede tega člena, o katerem se danes pogovarjamo: »Prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je v delu, ki se nanaša na javnoveljavne programe osnovnošolskega izobraževanja v neskladju z ustavo.« Kaj pa pravi ta 86. člen? Drugi odstavek 86. člena govori o zasebnih šolah, pa ne samo o osnovni, ampak o vseh zasebnih šolah, osnovnih in srednjih šolah, in pravi takole: »Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.« Torej, to je drugi odstavek. In 2014 reče Ustavno sodišče, da je ta odstavek v neskladju z ustavo.

pravi: »Prvi stavek drugega odstavka 86. člena v delu, ki se nanaša na javno financiranje dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja v zasebni osnovni šoli s pridobljenim javnoveljavnim programom, ni v neskladju z ustavo.« Torej, dopusti dikcijo iz leta 2014, da je v neskladju z ustavo, vendar en del programa pa ni v neskladju z ustavo. Kar pomeni, da je stavek, da se za izvedbo programa, torej dopolnilnega dela programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, podaljšanega bivanja, zagotavlja 85 % sredstev, da je to To se pravi, 85 % sredstev, ki jih država namenja oziroma lokalna skupnost za izvajanje programa javne šole, je čisto dobro za financiranje tega razširjenega programa, dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. In hkrati, seveda, pusti pri miru tisti del, za katerega je Ustavno sodišče že reklo, da pa je v neskladju z ustavo, torej za obvezni predmetnik, to je slovenščina, matematika, tuji jeziki in vsi predmeti, ki jih poznamo v osnovni šoli. Gospa Gospa predhodnica, poslanka Maša Kociper, je rekla, da bo tisočkrat povedala, da ni potrebno financirati ničesar. Jaz ji bom seveda povedala, da obstaja ustavna odločba številka 68/98 iz leta 2001, kjer je v 21. točki komentarja zapisano glede obveznega sofinanciranja zasebnih šol s strani države. In sicer pravi tako: »Če naj bo ustavno zagotovljena pluraliteta nosilcev izobraževanja uresničena, je država dolžna ustvariti tudi finančne možnosti za to. Njen prispevek je sicer odvisen od tega, koliko zmore, vendar mora biti podpora taka, da omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva.« Ta odločba ostaja. Torej, če gospa tisočkrat pove to, potem negira tisočkrat to ustavno odločbo iz leta 2001. Torej, če mi dopustimo obstoj zasebnega šolstva, ga je treba tudi financirati, vendar v višini, kot država zmore. Država pa zmore,

In kaj pravi ustavna odločba iz leta 2020? Da je to čisto dovolj. In tu odloči o tej višini, da je to čisto dovolj, torej v delu, ki se nanaša na javnoveljavne programe, ni v neskladju z ustavo, torej dopolnilni pouk, jutranje varstvo, podaljšano bivanje. Mi imamo zdaj tu dokazano, da je 85 % po mnenju Ustavnega sodišča za dopolnilni pouk, podaljšano bivanje, jutranje varstvo dovolj. Hkrati pa odločba iz 2020 ne negira odločbe iz 2014, ki pa pravi, da pa mora biti

tudi, da ni nobene razlike v financiranju zasebnega pa javnega šolstva, kar ne drži. Lepo pravi 86. člen: »Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.« Torej, če hočete vi postaviti zasebno šolo, morate zgraditi stavbo. Če približno vemo, koliko stane dvooddelčna šola … torej javna dvoodelčna šola, vam povem, da to ni manj kot 7, 8 milijonov. Torej, absolutno mora nekdo, ki naredi zasebno šolo, investirati znatna sredstva v hišo, da jo sploh postavi. Ne sicer tako razkošno, definitivno ne more biti razkošna, kot je javna šola, ker jaz mislim, da noben zasebnik ne razpolaga s takimi sredstvi. In seveda že to pomeni naložbo. Potem pa še investicijsko vzdrževanje. Če boste vi zamenjali streho na javni osnovni šoli, bo to plačala občina. Če bo pa zamenjal streho na zasebni šoli, potem pa bo moral to plačati zasebnik sam. Treba je povedati, če želite imeti zasebno šolo, potem morate najprej na strokovni svet prinesti program, strokovni svet ta program potrdi in mora biti v skladu z zakonodajo.

amandmajih, ki so danes prisotni, pa tudi navajajo te zadeve, da bi morali izpolniti še naslednje pogoje, da so vpisane v razvid javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Seveda morajo biti vpisani, saj to tudi zahteva ZOFVI v 34. členu. Vsaka šola mora biti vpisana v razvid javnoveljavnih programov izvajalcev vzgoje in izobraževanja, če hoče biti javna šola oziroma če hoče izvajati javnoveljavni program in če hočejo otroci dobiti spričevalo, s katerim bodo pač dokazovali, da imajo ustrezno izobrazbo.

In ta 2. člen je povsem jasen. Imate drugo alinejo, ki pravi, da so cilji sistema vzgoje in izobraževanja: izobraževanja: »Vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti

Potem navajajo v svojih amandmajih tudi to, da bi morala osnovna šola izvajati vsebine obveznih predmetov, ki jih zakon, ki ureja osnovno šola, določa za javne osnovne šole. To tudi izvaja. Edino v čem se razlikuje predmetnik zasebne osnovne šole je to, da namesto, da reče, da imate biologijo, kemijo in fiziko, da imate vsaj en naravoslovni predmet. Mi vemo, da imamo do konca 7. razreda v javni osnovni šoli predmet naravoslovje, ki vse te tri predmete vsebuje, potem pa se ločijo v tri različne predmete v 8., 9. razredu, in sicer na biologijo, kemijo in fiziko. Mnoge šole po svetu in tudi pri nas mnogokrat vznikne debata, da bi bilo dobro, da bi bili ti trije predmeti kar do konca devetletne osnovne šole javne osnovne šole združeni v naravoslovje. Na tak način deluje tudi ekonomska srednja šola, ki ponuja tri predmete: fiziko, biologijo, kemijo. Kot vem, mislim, da skoraj nobena ekonomska srednja šola ne izvaja pouka fizike, ampak samo biologijo in kemijo. Torej se zasebna šola po predmetniku tudi ne razlikuje z javno šolo. Seveda pa imajo tudi tudi svoje predmete, recimo kultura religije ali nekaj podobnega, če se ne motim, to pač imajo dodatni predmet. V amandmaju govorijo tudi predlagatelji, da imajo zaposleni vsaj 80 % učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih za izvedbo programa, ki je pridobil javno veljavnost. Ta amandma, torej to določilo v tem amandmaju je povsem nepotrebno. 104. člen ZOFVI govori o pogojih, ki jih mora šola izpolnjevati. Vse šole morajo imeti učitelje, ki imajo to izobrazbo, in sicer da izpolnjujejo pogoje za strokovnega delavca. ZOFVI govori tudi o tem, da mora imeti šola zagotovljene delavce. Zdaj pa, ali je zaposlen za polni delovni čas ali pa za krajši delovni čas, je pa odvisno, koliko ima oddelkov. Vemo, da povprečna dvooddelčna javna osnovna šola nikoli ne more zaposliti polnega učitelja tehnične vzgoje, ker preprosto ni dovolj ur. Veliko učiteljev tehnične vzgoje uči na dveh javnih osnovnih šolah.

način zaposlitve, je vedno redna zaposlitev. Ne poznam in sem se tudi pogovarjala, da bi imele šole zaposlene učitelje po podjemni pogodbi. Morda ima tudi kakšna javna šola za krajši čas, morda za kakšno nadomeščanje, vendar so te podjemne pogodbe tudi v javnih šolah zelo redke, v zasebnih jih pa sploh ni, ker je enostavno podjemna pogodba strašno draga. Polet tega je plača učitelja v zasebni šoli enaka, kot je v javni šoli, ne more biti višja. Nikakor ne more biti višja, ker

s svojimi soinvestitorji, večinskimi investitorji, to je z državo in z občino, kjer se dogovorijo za točne zneske in namene, za karkoli se financira. In če se zdaj še vrnem na to, da se financira zasebne šole. Če bi se financiralo zasebne šole in če bi bile te profitne, pa ne smejo biti, ker to natančno decidira ZOFVI, da zasebne šole ne smejo biti profitne, torej če bi se ta profit zbiral skupaj in potem kupovalo ne vem kaj iz tega, kar sploh ne zadeva šolstva, potem bi to bile profitne šole, pa vendarle niso, ker ne smejo biti. Ves denar, ki pride v šolo, je namenjen učencu. Vse, kar bo izplen današnjega dne, današnje debate in pa sprejetja tega zakona, je to, da bodo starši na položnicah plačali manj šolnine, ker zdaj morajo oni 15 % prispevati tudi za plače učitelja obveznih predmetov, potem jim pa ne bo več treba ne bo več treba plačati za plače učiteljev obveznih predmetov. Če pa bodo svoje otroke pošiljali v podaljšano bivanje, pa bodo po tem zakonu, ki sledi točno tej odločbi do pike natančno,

Jaz mislim, da gre, prvič, za zanemarljiva sredstva, v tridesetih letih slovenskega obstoja je nastalo 6 zasebnih šol, imamo pa 448 javnih šol.

Preprosto gre tukaj za starše, ki imajo nekoliko drugačen pogled. Jaz zagotavljam nekaj, pa sem bila ravnateljica uspešne in dobre in odlične osnovne šole in ponosna sem na njeno delo, na delo vsega kolektiva, pa tudi skromno povedano, sem zadovoljna s takratnim svojim delom. Ampak, verjemite mi, uspela sem pa uvesti vsaj elemente montessori pedagogike. Montessori pedagogika je s svojo matematiko zlasti vplivala na ustvarjanje učnega načrta iz matematike, ker predstavlja veliko večjo predstavljivost, individualizacijo in otroci bolje napredujejo. Zato so te šole, ki so drugačne od javne šole, tiste šole, tisti pouk, tiste pedagogike, ki bogatijo to prakso, jih je malo, pa vendarle so dragoceni biserčki, ki predstavljajo neko razliko, in te razlike nas bogatijo. Predstavljajte si, da bi bili čisto vsi enakega mnenja v tem Državnem zboru. Jaz mislim, da bi bil zelo zelo hud dolgčas. Čeprav je včasih neprijetno, čeprav se velikokrat ne strinjamo, pa vendarle je ravno debata tista, ki prinaša novo dodano vrednost. In še nekaj,

hodijo. Jaz mislim, da bi lahko v naši družbi pokazali toliko strpnosti, da bi lahko ta zakon ki sledi točno ustavni odločbi, podprli in s tem pomagali staršem, da bi plačevali manj, kajti v te zasebne šole ne hodijo samo bogati. Ravno obratno. So ljudje, ki imajo lahko zelo nizke dohodke, sama jih poznam nekaj, in jim je težko plačevat šolnino. Pa vendarle jo morajo, ker ste slišali, da nikakor država niti lokalna skupnost ne more nekaterih stroškov in ne sme sofinancirati. Naložbe v prostor niso financirane z davkoplačevalskim denarjem, čeprav ta isti ljudje

Ja, predsednik, hvala lepa. Jaz se bom sicer potem še enkrat prijavila, da ne bom kršila poslovnika, ker imam za odgovoriti kolegici Škrinjar več stvari, ampak imam v skladu s poslovnikom klasično repliko, ker me kolegica ali ni dobro poslušala ali pa ni želela pravilno razumeti. Jaz nikoli v svoji razpravi in to je sigurno razvidno tudi iz magnetograma, če bo kdo želel pogledati, nisem rekla, da bom stokrat oziroma tisočkrat ponovila, da ni treba financirati nič. Tega nisem nikoli rekla, ker tega nikoli ne bi trdila. Rekla sem pa, da bom stokrat ali tisočkrat ponovila, da pravica do izbire ni enaka pravici financiranja. To sem rekla. In ko berete iz ustave in tako naprej, saj nam je vse jasno. Ustava je jasna, ampak ustava tudi določa, da je država tista, ki ustvarja možnosti za osnovnošolsko izobraževanje. In država te možnosti ustvarja. In jaz govorim o tem, kako se bo za starše izenačilo plačilo tega programa, seveda je pa tukaj izgradnja stavbe, financiranje obnove in tako naprej, gospa Škrinjar, nihče zasebnih šol ne sili, da zgradijo šolo, zgradbo za šolo, jo vzdržujejo, menjajo streho, zaradi mene ni treba, sploh ne jim ni treba tega zgraditi, pa jo oni vseeno zgradijo in ponudijo zasebno šolo. Vi pravite, oni delajo popolnoma neprofitno, to zahteva zakon. Ja, se pravi, oni zgradijo šolo, en kup sredstev vložijo v nakup zemljišča, v vse te stavbne dajatve in tako naprej, zgradijo šolo, jo vzdržujejo, pa nič nočejo za to. A ni to zanimivo? Kar tako dobrodelno se gredo šolstvo, samo hočejo, da imajo starši pa enako možnost plačila za vse. Jaz bom pa rekla, očitno imajo neke interese, da se gredo zasebno šolo. In tudi vi jih imate. Vse ostalo pa v razpravi. Hvala lepa. **PREDSEDNIK Hvala lepa. Seveda ima vsak, ki se gre zasebno šolstvo, nek interes. Če bi bila danes mnogo mnogo mlajša, bi tudi jaz naredila montessori šolo, ker bi si želela delati na tak način, ker je to čudovita pedagogika. In ti ljudje, pravzaprav vidite, da so zaposleni, vodje teh šol tudi poučujejo v teh šolah, torej gre za entuziaste. Prej je gospa Kociper govorila o tem, da če bi v Afriki imeli tako javno šolstvo, kot pri nas, potem ne bi bilo takih težav, kot jih vidimo in tudi občutimo tudi v Evropi. Poglejte, veliko ljudi je dejansko entuziastov in veliko ljudi je že šlo tudi v Afriko in ustanovilo tam šole, pa ne zaradi profita, ampak preprosto zaradi idealizma ali pa zaradi navdušenja nad neko pedagogiko. Morate razumeti, da smo različni ljudje na svetu. Ene zanima to, nekoga nekaj drugega. In dejansko ljudje, ki smo živeli za svoje poklice, smo jih imeli zelo zelo radi. ti ljudje, ki ustanavljajo zasebne šole, preprosto imajo motiv in interes. In lahko vam povem, da je mnogo teh zasebnih šol zraslo iz zasebnih hiš, kjer so se lastniki umaknili na podstrešje zato, da so lahko hišo prepustili najprej vrtcu, potem pa še šoli. In v 20, 25 letih uspeli prihraniti toliko, da so postavili neko majhno šolo. Nihče izmed teh zasebnikov ni bogat, nihče ni bogat,

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Gospa Škrinjar, to, kar govorite, verjamem, da tudi sami sebi ne verjamete. Dejstvo je, da pač očitno je nek interes. In tukaj sta dva interesa. Na eni strani je kapitalski interes tistih, ki ustanavljajo šole, na drugi strani, kar pa je še bolj pomembno, je pa politični interes vas, da lahko preko zasebnih šol vplivate na izobraževanje bolj, kot lahko to delate preko javnih šol. Tako da jaz prosim, da nehamo z zavajanji. Socialni demokrati stojimo na stališču, da je prav, da se razlikuje financiranje javnih in zasebnih šol v večji meri, kot ga predpostavlja ta zakon. Ker boste rekli seveda nazaj spet, kot ste kolegici Kociper, saj investicije, gradnje hiš in tako naprej pa niso del financiranja iz javnih sredstev. Ja, hvala bogu. Še to bi želeli? Potem pa res lahko ukinemo javno mrežo. Zakaj pa potem, če bi pa vse financirala država, je pa potem jasno, da se v celoti izenači financiranje, ampak to je seveda nesprejemljivo in do tega ne sme priti. Bi pa rad še enkrat izpostavil eno zadevo. Nekaj se na ustavo sklicujete, kako imajo vsi otroci pravico do izbire in tako naprej in do izobraževanja, do brezplačnega obiskovanja osnovnih šol. Seveda imajo, ampak v Sloveniji imamo javno mrežo osnovnih šol razpredeno po celotni državi. In težiti je treba k temu, da se ta javna mreža izboljšuje, da se nadgrajuje, da se vlaga sredstva v investicije za te javne šole in da so dejansko te šole dostopne vsem otrokom v naši državi. In so dostopne, ne glede na vero, ne glede na raso, ne glede na to, iz katerega dela države prihajate itd., kar kar seveda za zasebne šole ne velja. Že na prvi točki pademo. Glede na regionalno zastopanost pač nimajo vsi otroci vsi otroci pod enakimi pogoji možnost dostopati do zasebne šole, ker kot vemo, se zasebne šole ustanavljajo predvsem v Ljubljani in večjih mestih. Zakaj? Popolnoma logično zakaj tega, ker se v manjših krajih zasebniku pač ne splača iti v to, v narekovajih, investicijo. In to je ta ključni problem in že tukaj pademo na točki zagotavljanja enakosti, da ne govorim vseh ostalih stvareh. Jaz si ne bi želel svojega otroka voziti v šolo, kjer visijo po steni križi in kjer je eden izmed premetov verouk. In zakaj bi bila država dolžna tako šolo financirati v celoti? Ne govorim o obveznem delu programa, ampak razširjenem. Zakaj? Ustavno sodišče je jasno povedalo, zelo jasno, kolega Lisec, zelo jasno je povedalo. Zdaj je pa res jasno povedalo, da je država dolžna financirati obvezni del. Ja, to je povedalo. Tudi sami ste to priznali. Vi pa želite politično – in ponavljam še enkrat, je legitimno, ampak za nas Social demokrate nesprejemljivo – ob obveznem delu ohraniti še 85 % financiranja razširjenega programa. S tem se dejansko skoraj približamo na financiranje javnih šol, kar je nesprejemljivo. Jaz nisem proti temu, da obstajajo tudi zasebne šole kot nek korektiv, kot neka možnost izbire. Ampak če se starš odloči dati otroka v zasebno šolo, pa naj si bo to šola montessori, waldorfska šola ali pa katoliška šola, je potem na njemu, pač ima možnost izbire, nobeden mu ne ovira te možnosti izbire, ampak na njemu pa je, da bo zato, ker želi dati otroka v neko drugačno šolo, kot jo nudi država, nekaj za to plačal. Čeprav tukaj, sploh, ko govorimo o katoliških šolah, vemo, da je cerkev ena izmed kapitalsko najmočnejših organizacij v Republiki Sloveniji in bi bilo na nek način v skladu s krščanskimi vrednotami, da tem staršem pomaga in da se financira mogoče iz njihovih sredstev ta manko sredstev, kot vi pravite, ki je potreben za normalno financiranje teh šol. teh šol. Jaz mislim, da bi bilo prav, da bi danes in že mnogokrat prej, ko smo govorili o teh zasebnih šolah, tekla raje razparava o tem, kako izboljšati javni šolski sistem, kako zagotoviti več sredstev za javne šole in hkrati sprejeti na področju financiranja zasebnih šol neko rešitev, ki je skladna z odločitvijo Ustavnega sodišča in hkrati ne postavlja zasebnih šol v privilegiran položaj. Tako rešitev smo predlagali v prejšnji vladi pod ministrovanjem dr. Jerneja Pikala, pa žal ni dosegla dovolj velike podpore. Danes s popolnoma enako rešitvijo ponovno stranke opozicije, SD, SAB in LMŠ, predlagamo amandma, s katerim bi obvezni del programa financirali v višini 100 %, kot je reklo Ustavno sodišče, razširjenega dela programa pa ne bi financirali, ker to je pa stvar šole, da zagotovi sredstva za to, pa najsibo na plečih šole oziroma investitorja, ko gre za katoliške šole, je to Rimskokatoliška cerkev, ali pa pač staršev, ker starši imajo še vedno možnost izbire otroka vpisati v brezplačno javno šolo. Poleg tega z amandmajem postavljamo še neke druge pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati za to, da je šola upravičena do financiranja. Tako da vas jaz pozivam, da se ta amandma sprejme, da se ta zadeva zaključi in da si »ne delati bruk« tik pred koncem vašega mandata, ker mandat se vam tako ali drugače zaključuje, štete so vam ure. Jaz razumem, ponavljam še enkrat, da želite pač pograbiti še nekaj sredstva za te vaše zasebne šole, ampak vse skupaj je res neokusno

rekli ste »vaše zasebne šole«. Jaz nimam nobene zasebne šole niti ne vem, da bi kdo od nas imel zasebne šole, nimamo jih in jih tudi ne bomo imeli. Drugič, še enkrat povem, da drugi odstavek

To pomeni, da za dopolnilni pouk je ravno primerno 85 odstotkov. Dajte, gospod Koprivc, prebrati ustavno odločbo, ne govoriti na pamet,

Treba je razlikovati. Pa še nekaj, država skrbi za javno mrežo osnovnih šol. Prvič po letu 2012 je namenila sredstva za sofinanciranje, mislim da, 70 milijonov

Gospa Škrinjar, očitno me niste dobro poslušali, tako da bi vam želel replicirati. Jaz nisem govoril o tem, da Ustavno sodišče pravi, da ni v skladu z Ustavo tistih 85 %, ker Ustavno sodišče o tem ni govorilo. Sem pa povedal, da je treba ustavno odločbo izpolniti. Ustavno sodišče je govorilo izključno in samo o obveznem delu, o obveznem programu, tako da prosim, ne zavajati. S tem, ko se zagotovi 100 % financiranje obveznega programa, se odločba ustavnega sodišča izpolni. Nikjer in v ničemer, in ponavljam še enkrat, ker zavajate javnost, pa Ustavno sodišče ni govorilo o razširjenem programu, to je politična odločitev, to je politična odločitev. In ker si želi ta iliberalna desnica pač razgraditi javno mrežo osnovnih šol, želi dajati ta neprimerna darila zasebnim šolam. Samo za to gre in to sem jaz povedal. Jaz nisem rekel, da je to neustavno, da daste tam 85, ampak da Social demokrati pač take rešitve ne bomo podprli, je ne moremo, ker gre na škodo javnih šol. Potem pa še tista vaša opazka, da vi nimate nobene zasebne šole. Verjamem, da vi osebno nimate, imate sicer medije, ste solastniki, vi in vaši poslanci, ne vi konkretno, medija Nova 24 in verjamem, da bi želeli imeti tudi zasebne šole v lastništvu. Nisem pa govoril o tem, da ste vi osebno ali pa vaš kolega Tanko ali pa ne vem Ferjan lastnik kakšne šole, konkretno hiške, ampak da želi pač ta vaša klika prevzemati na neki način vpliv nad temi šolami. To je nesprejemljivo in na to ne bomo pristali in zato se prosim

To je žalitev. Prosim, če se ne žali v tem parlamentu. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Jaz mislim, da je razumel vaše sporočilo. Predlagam, da gremo naprej. Besedo ima Lidija Divjak Mirnik, potem bom pa še enkrat sprožil listo. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Lep pozdrav državni sekretar s sodelavci, kolegice in kolegi! V Listi Marjana Šarc smo prepričani, da je znanje temelj družbenega in tudi gospodarskega razvoja. Slovenija ima človeški kapital, in to moramo vzdrževati in to moramo nadgrajevati, ker mislim, da je že danes nekdo rekel, da nam ne teče nafta izpod ne vem kod. Skratka, imamo človeški kapital in okolje, in to so naše prednosti, ki jih moramo znati izkoriščati. Zaradi hitrih in obsežnih ter mnogokrat tudi zelo nepredvidljivih sprememb pa moramo vsem državljanom omogočiti, da se bodo lahko razvijali, kot se pač želijo razvijati. Zato v LMŠ zagovarjamo dve osnovni načeli, kar se tiče izobraževanja: prvič, visokokakovostno in pravično javno šolstvo, in drugič, spodbujati želimo vseživljenjsko izobraževanje s kompetencami prihodnosti, ker verjamemo, da je to tisto, kar bo našo družbo popeljalo v boljše čase. Zato je seveda današnja razprava pomembna. Pomembna je zato, da se bomo lahko odločili, kam želimo iti. iti. Kar se tiče LMŠ, želimo iti v javno šolstvo in ga tudi podpiramo. Namreč, če želimo uspešne mlade, ki bodo na trgu dela lahko konkurirali v tem globalnem svetu, potem po mnenju LMŠ potrebujemo kakovostno inkluzivno javno izobraževanje in usposabljanje formalno in tudi neformalno učenje, ki mlade ljudi opremi s kvalifikacijami in kompetencami, potrebnimi za njihovo smiselno smiselno sodelovanje v družbi, tudi za medkulturno razumevanje in za uspešen prehod na trg dela. O kulturnem, medkulturnem razumevanju bi v Državnem zboru lahko tudi ogromno govorili, pa danes to ni tema, zato tega ne bom odpirala. Kot rečeno, želimo javno šolstvo, ki je dostopno vsem in ki ne izbira učencev po kriterijih, tudi ne tistih, ki se nanašajo na spol, narodnost, jezik, raso, vero, politično ali kakšno drugo prepričanje, sploh ne po gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi ali celo mogoče družbenem položaju staršev ali invalidnosti. Kar pomeni, da zagovarjamo javno šolstvo, ki v svoje razrede, če povem po domače, vzame čisto vse učence, ne glede na to, kakšni so in od kod prihajajo. In tu se razlikujemo od kolegov iz desne pozicije, da tako rečem. Da bo še enkrat jasno, kot je Aljaž že v predstavitvi povedal, mi ne nasprotujemo zasebnim šolam, ker bogatijo prostor, o tem sploh ni debate, smo pa – in tega nikoli nismo skrivali in to bomo večkrat ponovili – na strani tistih, ki zagovarjajo izenačitev financiranja zgolj in samo obveznega programa osnovnega šolstva, kar je Ustavno sodišče tudi povedalo in kar smo nenazadnje z vsemi amandmaji, ki smo jih v opoziciji vložili, tudi predlagali. Torej smo za 100-procentno financiranje obveznega programa. Ker se ves čas vrti to, kaj so zasebni, kaj so javni, kdo kakšen program izvaja pa kdo kakšnega ne izvaja, dostikrat namreč predlagatelji, tudi predlagatelji današnjega predloga, zamolčijo, da zasebne šole vsebino programa določijo same v skladu s svojimi prepričanji in v končni fazi Tiste, ki jih je ustanovila krščanska cerkev, se pač fokusirajo tudi na te krščanske vsebine, s čimer jaz v osnovi nimam nobene težave, si pač ne želim in tega z mojim možem nisva storila, nisva vpisala otrok v tisto šolo, kjer bi utrjevali te krščanske vrednote. Tako preprosto je to. Nimam pa nobene težave, če to počno drugi starši. Zagovorniki zasebnega šolstva tudi zamolčijo, da zasebne šole niso dolžne vpisati vsakega otroka. To dolžnost imajo samo javne šole. Zasebne šole namreč lahko izbirajo, katerega otroka bodo vpisale v šolo. In verjetno, to sem prepričana, to tudi počno. Kakšni so pa kriteriji in kateri otrok je tisti, ki bo obiskoval to zasebno šolo, se pa odloči tista zasebna šola sama. Tega si javna šola ne more privoščiti. Verjetno bi bilo mogoče tudi narediti kakšno analizo, v katerih šolah je več, da rečemo, invalidnih otrok ali pa kako drugačnih otrok, ki mogoče potrebujejo kakšno drugačno obravnavo. Pa ne bom špekulirala, ker ne poznam te analize, niti ne vem, če obstaja. Mogoče mi lahko gospod državni sekreter to pove. Tretjič, zagovorniki zasebnega šolstva tudi ne povedo ali pa povedo bolj po tiho, da zasebne šole pobirajo šolnino. In te ta iste zasebne šole, sem skoraj prepričana, bodo to šolnino tudi obdržale v primeru, da bo danes ta sprememba zakonodaje ZOFVI tudi potrjena. Ker za to namreč gre, ko nekdo ustanovi zasebno šolo. Saj entuziazem je tudi od zadaj definitivno, sploh ni vprašanje. Zasebne šole zagovarjajo in zasledujejo tudi kakšne drugačne interese. Interese, ki so seveda skladni s svetovnonazorskimi, pedagoškimi, verskimi ali kakšnimi drugimi interesi staršev, s čimer v osnovi tudi nič ni narobe. Vprašanje je samo, ali je to država dolžna financirati. In odgovor LMŠ je, da ni dolžna tega financirati. Zakaj? Zato ker vsi ti starši, ki so svoje otroke in ki bodo svoje otroke vpisale v zasebne šole, lahko svoje otroke vpišejo tudi v javne šole. In ta koncept javnih šol smo v Sloveniji že zdavnaj dorekli. Zato tudi imamo 448 javnih šol, ker je pač to bil nek dogovor v tej državi in ker so te šole tudi stoprocentno financirane in ker so to šole, kjer staršem ni treba plačevati šolnin. Seveda je tudi v teh javnih šolah verjetno potrebno marsikaj spremeniti. Ampak covidna situacija je pokazala, da je javno tisto, ki vzdržuje sistem in ki ljudem v najbolj kritičnih trenutkih omogoča, da preživijo, v navednicah seveda, tako ali drugače, če samo pogledamo javno zdravstvo. Zato se mi zdi ključno, da danes tukaj še enkrat povemo, da pri tem predlogu zakona, ki so ga predlagatelji vložili, pravzaprav ne gre samo za uresničevanje ustavne odločbe, kot trdijo vsaj v SDS in v NSi, ampak gre pravzaprav za financiranje zasebnega šolstva.

Za to gre in to je treba korektno povedati. Čeprav je Ustavno sodišče jasno povedalo, da je naloga države stoprocentno financiranje obveznega programa, pika. In temu s temi amandmaji, ki smo jih v opoziciji predlagali, tudi sledimo. Danes smo slišali že tudi argumente, da je zasebnih šol samo 6 in da je to samo 1 % in da je to tako malo, da to zdaj pa res, teh nekaj procentov še damo, financiramo, vse skupaj bo skoraj stoprocentno, ampak nima veze, to je tako malo, da ni nobene bojazni, da bi se zasebne šole razširile. Mogoče danes res ne, vprašanje pa je, kaj bo jutri in kaj bo pojutrišnjem. In glede na to, da je seveda entuziazem tudi tisti, ki zasebne šole ustanavlja, pa še kaj drugega, se bojim, da zna v drugi fazi ali pa v tretjem koraku priti do razkroja javne mreže, ki je dobra, ki deluje, dokazano deluje. Enega razloga v LMŠ ne vidimo, da bi to zadevo, ki so jo generacije in generacije učiteljev gradile, razkrojili. Enega razloga ne vidimo. vidimo. Osnovna šola je ključni prostor socializacije, ker se izničijo tudi raznorazne socialne razlike, zato se nam zdi pomembno, da sistem kot takšen, kot je, vzdržujemo in ga tudi nadgrajujemo. Tu je lahko naša dodana vrednost in tukaj lahko Slovenija prosperira. Zaenkrat imajo še vsi, hvala bogu, enake možnosti in se lahko vpišejo in obiskujejo šole, ki jih želijo. In stališče LMŠ kot takšnega je, da naj tako tudi ostane, zato absolutno podpiramo javno šolstvo. Nekaj razpravljavcev pred mano je tudi povedalo, da imajo starši pravico do izbire. Seveda jo imajo, ampak pravica do izbire še ne pomeni pravice do financiranja. In predlagateljica je tudi povedala, da so starši otrok, ki obiskujejo zasebne šole, tudi davkoplačevalci in morajo plačevati javne šole. Zdaj, to njeno logiko seveda lahko takoj obrnemo in tudi povemo, da so tudi vsi ostali starši davkoplačevalci in financirajo zasebno šolstvo, čeprav ga njihovi otroci ne obiskujejo.

ker si želim, da javno šolstvo in javna mreža v Sloveniji ostaneta javna, zasebno pa naj ostane in se naj financira tako, kot je Ustavno sodišče tudi povedalo – sto procentov obveznega programa, ki ga te zasebne šole tudi izvajajo.

Preden dam besedo razpravljavcem, bi vse lepo opozoril, da ste pri svojih razpravah spoštljivi, tako kot imamo zapisano v etičnem kodeksu, in da spoštujete tudi tisto, kar je zapisano v ustavi med človekovimi pravicami, sicer bom skladno s poslovnikom tudi ustrezno interveniral. Najprej dobi besedo Jure Ferjan. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar in spoštovane poslanke in poslanci in seveda vsi, ki nas spremljate, eden lep dan! Za nami je že kar nekaj časa razprave, relativno zanimive, bi pa jaz želel izpostaviti v bistvu tisto osrednjo zadevo, ki je seveda te točke in tega amandmaja. Skratka, govorimo o 86. členu, ki govori o pogojih za financiranje. Ko se nanašamo na obe odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki sta o tem odločali oziroma presojali in tudi sklenili, prva je iz decembra 2014 2014 in druga iz marca 2020, ki se je potem nekoliko spremenila. Da bomo vedeli pravzaprav, o čem govorimo, verjamem tudi za vse, ki nas spremljajo, je prav, da določene stvari vendarle bolj eksplicitno poudarimo. Tukaj je govora o prvem stavku drugega odstavka 86. člena obstoječega zakona, ki govori o pogojih financiranja. Ga bom citiral, ker je zelo kratek: »Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo programa zagotavlja 85 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole.« In če se sedaj navežemo na obstoječi odločbi Ustavnega sodišča, najprej na tisto iz decembra 2014, v kateri je Ustavno sodišče sklenilo, da je omenjeni prvi stavek drugega odstavka 86. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na javnoveljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo. Potem pa smo dobili še eno odločbo iz marca 2020, ki potem to področje še bolj dodatno razdela. Če bi upoštevali odločbo iz decembra 2014, bi lahko rekli, da je Ustavno sodišče sklenilo, da gre za 100-odstotno financiranje tako obveznega dela kot dopolnilnega. So pa potem to odločitev nekoliko spremenili z marcem 2020 in seveda ta zakon, ki ga imamo pred seboj oziroma Predlog zakona o dopolnitvi sledi tej odločbi iz marca 2020, torej zadnji odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije na to temo. In sicer gre tukaj za to, da se obvezen pouk financira v stotih odstotkih, torej se dvigne iz obstoječih 85 na 100, in pa, da se dopolnilni pouk, dodatni pouk in podaljšano bivanje financirajo v višini 85 odstotkov. To narekuje tudi zakona o dopolnitvi tega zakona, ki ga danes obravnavamo. V Slovenski demokratski stranki, v vladni koaliciji v Vladi Republike Slovenje s tem zakonom končujemo večletno agonijo, ko se je prelagalo odgovornost na druge, ko se je tudi večkrat poskusilo, pa žal neuspešno, da se to področje uredi in uresniči odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Pomembno je zavedanje, spoštovane in spoštovani, da denar, ki gre iz državnega proračuna za to področje, ni namenjen šolam, ampak je namenjen otrokom, to je ključna zadeva. Slišali smo danes v uvodu, da nekatere skrbi, da bo šola postala podjetje. Šola ne bo postala podjetje, šola je neprofitna ustanova, izobraževalna ustanova in denar se namenja otrokom in ne šoli. To je ključna zadeva. Zanimivo je, vseeno ne morem mimo tega, da imamo v Sloveniji 448 javnih osnovnih šol in šest zasebnih šol, vas v levi opoziciji pa skrbi, da bo ta zakon povzročil to, da bo zasebno šolstvo preplavilo javno šolstvo, razmerje pa je 448 proti 6. Spoštovane in spoštovani, osebno bom Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki uresničuje odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, podprl. Hvala lepa.

obžalujem, da ta predlog podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje. Pred časom smo imeli predlog zakona, ki smo ga vložili v LMŠ, glede otrok s posebnimi potrebami in je bil argument ministrstva, da zakon ni sistemski, tudi glede finančnih posledic so imeli kar nekaj pomislekov, tokrat pa imamo pred sabo ponovno poslanski zakon in ga, zanimivo, ministrstvo in ministrica dr. Simona Kustec podpira. Danes je bilo že kar nekaj povedano tudi o 57. členu Ustave, kjer piše, da je osnovno šolstvo obvezno. Mislim, da danes nihče iz Liste Marjana Šarca niti iz drugih strank opozicije ni temu nasprotoval. Vendar, ko se bere ustavo, se mora brati vse člene in jih med seboj tudi povezovati. Na primer, 7. člen tudi govori, da so država in verske skupnosti ločene. Tukaj se potem tudi lahko sprašujemo, kako je potem možno, da neka verska skupnost ustanavlja takšne in drugačne šole. šole. Da bomo razumeli, v čem je sploh razlika med javnim šolstvom in zasebnimi šolami. Javne šole na eni strani sprejmejo vse, tudi videli smo, kako so javne zadeve pomembne. V tej zdravstveni krizi je zmagovalo javno zdravstvo in tudi javno šolstvo, ki je bilo v zelo težkem položaju. Vsi ti učitelji, ki v njem delujejo, so dejansko pripomogli, da so se lahko učenci, kolikor je sploh bilo možno, izobraževali. Zasebne šole na drugi strani niso dolžne vpisati vsakega otroka, kot je bilo danes že povedano, medtem ko javne šole so. Se pravi, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, družbeni položaj ali politično prepričanje, na primer staršev, se v javno šolo lahko vpiše vsakdo, medtem ko ima zasebna šola možnost, da izbira. Prav tako imajo zasebne šole šolnino. In ne glede na to, na kakšen način se bo uredilo njihovo financiranje, nikjer ni varovalke, da bodo potem te zasebne šole znižale ali pa jo celo ukinile. Prav tako pa zasebne šole zasledujejo neke partikularne interese staršev, ki imajo takšno ali drugačna prepričanje. Seveda s tem ni nič narobe. Nihče zasebnim šolam ne nasprotuje, tudi vsak kdor ima možnost in pravico, da svojega otroka vpiše v katerokoli šolo želi, vendar pa mora biti jasna meja med javnim in zasebnim in tudi na takšen način mora biti zadeva financirana. Potrebno je poudariti tudi stališče Evropske komisije in Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v več izrekih zapisalo, da države niso dolžne subvencionirati zasebnih izobraževalnih institucij. Se pravi, vsaka država se po lastni presoji odloči, na kakšen način bo financirala zasebno šolstvo in v kolikšni meri. Slovenija se je odločila, kot se je, in tudi tukaj smo imeli kar nekaj odločb Ustavnega sodišča. Moj predhodnik je rekel, da je Ustavno sodišče leta 2020 nekoliko spremenilo odločbo. Sam se s tem ne bi strinjal, kajti mi v Listi Marjana Šarca smo si celoten čas ustavno odločbo iz leta 2014 razlagali tako, kot ga je potem tudi potrdilo Ustavno sodišče leta 2020. Se pravi, da v izobraževanju obvezni in razširjeni program, in da je država dolžna financirati le obvezni program, se pravi v 100 %, vse kar je pa več, pa je dobra volja države. Nihče ne govori, da bi

kvalitetno javno šolstvo, zakaj bi javnemu šolstvu nekaj vzel in dajal zasebnemu šolstvu. Se pravi, tisto kar je nujno, se naj financira, vse kar pa je več, pa je stvar neke dobre volje. Tudi sam podpiram financiranje, ki smo ga vložili že v času vlade Marjana Šarca in ki je tudi reševalo ustavno odločbo, kar je dejansko Ustavno sodišče potrdilo s še eno odločbo iz leta 2020, se pravi 100 Zanimivo, da danes govorite, da je Ustavno sodišče spremenilo svoje razmišljanje. Kajti, kot sem rekel, govorili ste, ko smo mi dali predlog, da bomo dali 100 : 0 ali pa 100 : 25, da je to neustavno. Se pravi, da je vse, kar pije vodo, le 100 plus plus 100. Očitali ste nam tudi barantanje, ampak očitno ste se danes premislili in danes barantate vi. Nihče tudi ne trdi, da bo, če bomo to sprejeli, dejansko zmanjkalo denarja za javno šolstvo. So pa to neki nastavki za naprej, ki bodo omogočili vsem zasebnim šolam, da bodo rasle kot gobe po dežju, in še to le v nekih velikih mestih, kajti dvomim, dvomim, da se bo kdo na podeželju odločil za ustanovitev zasebne šole. In prav to je odgovor, da so bolj kot ne te šole kot neka podjetja, kajti če ne bi bila, bi najverjetneje v vsaki vasi bila neka zasebna šola. Ja, kolegica Škrinjar, delate tako … se pravi, ni ustanoviteljem v interesu, ker ne bo dovolj priliva v njihovo blagajno, zato delujejo le bolj kot ne v Ljubljani in Mariboru.

Hvala za besedo. Ponovno se javljam k besedi, ker je bilo v tej razpravi nekaj stvari, ki enostavno ne držijo, in kdor nas posluša in tole spremlja, mislim, da si zasluži resnico oziroma, saj vem, resnica je zelo tak pojem, povedala bom pač, kako jaz razumem trenutno situacijo. Ja, tukaj imamo Ustavo Republike Slovenije, ki govori o osnovnošolskem izobraževanju in tako naprej. In res pravi, izobraževanje je svobodno – hvala bogu –, osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev – ja – in država ustvarja možnost, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. Skratka, ta člen jaz razumem kot zavezo države, da vsem otrokom ponudi možnost brezplačnega osnovnega šolanja v javnih šolah. Kot sem prej ponovila, javne šole so tiste, ki morajo biti ustanovljene povsod, po vsej Sloveniji, tudi v hribovitih območjih, tudi tam, kjer je malo prebivalcev, morajo vzeti vsakega otroka, tudi tistega, ki ima telesno okvaro ali posebne potrebe, tudi tistega, ki je musliman ali Albanec in ne zna slovensko, ali pa tistega, recimo, ki prihaja kot azilant v našo državo. Vse to so obveznosti javne osnovne šole. In kot že stokrat povedano, v naši poslanski skupini podpiramo kvalitetno javno osnovno šolstvo in menimo, da je treba vlagati vanj. Ampak zakaj sem se še enkrat pravzaprav oglasila? Zato ker se vendarle ne pove jasno, da se je Ustavno sodišče do zdaj vedno opredeljevalo pravzaprav samo glede obveznega dela programa, ne pa glede tega, recimo mu, razširjenega dela programa. In glede tega razširjenega dela programa – in tukaj ima poslanka Škrinjar prav – je reklo, da sedanjih 85 % zadostuje. Ja, tako je reklo. Nikoli pa še v tej državi nismo pred Ustavnim sodiščem presojali, presojali, kaj bi bilo, če bi manj dali za ta razširjen program. Mogoče bi pa reklo, da je že 50 % dovolj ali pa nič, tako kot je predlagal prejšnji minister. Tako da jaz, vidim, da mi časa zmanjkuje, jaz sem prepričana, da vsi ljudje razumejo razliko. Zamislite si situacijo, če bo zasebna šola enako stala kot javna. Kaj bo, recimo, v Kranju, kjer hodijo v javno šolo vsi ti albanski otroci, ki ne znajo slovensko? To je treba sistemsko reševati, ne pa tako, da ustanovimo zasebno šolo, da bodo vsi otroci šli tja. Kam to vodi? Žal mi je, da mi je zmanjkalo časa, ampak saj bo še

Jaz sem se ves čas trudil držati to konsistentnost in vprašanje, o katerem danes govorimo, presojati predvsem politično objektivno in stran od ideologije. Zavedal sem se tudi tega vidika, kaj nam je naložilo Ustavno sodišče in kaj nam je storiti kot zakonodajalcu. Javno šolstvo pa seveda, da je temelj izobraževalnega sistema in ga moramo zaščititi, da pa v duhu svobodnega izobraževanja in pravice do svobodnega izobraževanja seveda moramo tudi dopuščati možnost izbire. Jaz sem se tudi zavzemal, da pojasnim, da ni pošteno, da na plečih tovrstnega obračunavanja trpijo otroci in da se jim zaradi nekaterih političnih kapric jemlje nekaj, kar jim pripada že po rojstvu. Da elaboriram to – gre za otroka, ki seveda ne more v čestem letu življenja odločati, ali bo šel v privatno, zasebno šolo ali pa v javno šolo. To namesto njega naredita starša. Ampak ta otrok, če je v zasebni šoli, lahko ves čas posluša, da država ni za njega dala enako kot za druge, da je oškodovan. In mene res skrbi, ali mogoče takšni otroci, če so deležni seveda takega tretmaja, res začnejo malo manj ljubiti svojo državo in če je res to malo število, s katerim imamo za opraviti, vredno tako velikega rizika. Zato sem zagovarjal to rešitev, da se uporabi formula financiranja 100 % za obvezni program in 85 % za razširjeni program. Sem pa vedno tudi poudarjal in tudi tokrat želim to storiti, da zasebne šole morajo izkazovati zadostno stopnjo kakovosti in da nujno potrebujemo ne samo to obljubo, ampak da moramo vpeljati varovalke glede ne samo ustanavljanja in delovanja zasebnih šol, temveč tudi glede nadzorovanja teh šol. In tega v noveli, ki je danes v obravnavi, ni. Zato so ta varovala, vsaj ta osnovna, v amandmaju, ki smo ga v Poslanski skupini nepovezanih poslancev vložili. Jaz se zavedam, da bi teh varovalk moralo biti še več, ker bi morale biti širše od tega, kaj mi danes v tem amandmaju poskušamo vpeljati, ampak v okviru tega člena je bilo samo to možno. In da spomnim, tu gre za obvezo po vpisu zasebnih šol v razvid, za obvezo po zagotavljanju enakih vpisnih pogojev glede na osebne okoliščine. Tu bi se malo ustavil, ker to je tako lepo povedano – na osebne okoliščine – in kolegica, ki je pojasnjevala, da je ta pogoj izpolnjen, je v zelo splošni maniri to pojasnila in utemeljevala, ampak, recimo, nihče noče na glas povedati, da tu gre za odprtost vseh teh šol, tudi za otroke iz, recimo, Bližnjega vzhoda, za otroke iz družin z istospolnimi starši, za vse tisto, kar pač je lažje zamolčati in samo na splošno reči, da je to garantirano. Ampak

v amandmaju obvezo po določenem obsegu zaposlenih učiteljev. V primerjavi s tem, kar je kolegica Škrinjar utemeljevala, imam jaz informacije, da so eni učitelji prav ustrahovani, da imajo podjemne pogodbe, za katere vemo, da so izjemno davčno obremenjene, da pa zelo malo neto od tega dobijo, da nimajo druge možnosti in da, če želijo poučevati, pa največkrat gre za zelo vizionarske osebe, ki želijo po novih pedagoških principih ali po posebnih pedagoških principih izvajati pouk, da so prisiljeni v to in tudi delati za drobiž, ki je nepojmljiv in neprimerljiv velikosti tega poslanstva, ki ga opravljajo. Mi bi torej želeli tudi to, da se, ko gre za obvezni del programa, te zasebne šole zavežejo, da, če že prejmejo 100 % plačilo države za izvajanje tega dela programa, ne morejo, ne smejo zaračunavati staršem šolnine za ta del. To je nekaj, kar želimo, da se jasno zapiše in da se spoštuje. Ampak danes ne moremo. Samo mi bi želeli vpeljati tudi dodatne varovalke, ki so po naši oceni res potrebne – tu gre za dokazovanje programske raznolikosti in bogatenja šolskega prostora, ker eno je, ko je ta namen izkazan ob ustanovitvi šole, čisto drugo je, ko se začne to šolanje in ko več ni nekega spremljanja pa tudi ne valorizacije vsega tega. Želeli bi tudi, da se pojasni in definiran način, kako bi se potegnila jasnejša ločnica med temi programi, ki so javno veljavni, in programi zasebnih šol, ki so pridobili javno veljavnost. In nenazadnje, mi menimo in želimo, da bi tudi obstajala možnost odvzema javne veljavnosti, če programi zasebnih šol ne bi sledili ciljem in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Tukaj je nekaj, kar lahko presojamo samo iz pozicije sedaj obstoječih šol. Če si predstavljate, da bi lahko nastale neke druge šole nekih drugih doktrin ali svetovnih nazorov, jaz mislim, da je to izjemno pomembno, da bi ena taka varovalka morala biti veljavna. Ampak, kot rečeno, novela je odprta samo v tem enem členu, se navezuje na financiranje zasebnih šol, druge možnosti nimamo. Nismo zadovoljni, da gre samo za to, ker govorimo le o minimalnih varovalkah, ampak, čeprav čeprav so minimalne, so za nas, govorim za nepovezane poslance, izključni pogoj, da bi ob sprejetju tega sploh lahko šli naprej k premisleku za potrditev tega zakona. Mi želimo zadostiti kriteriju kakovostnega delovanja zasebnih šol, zlasti v povezavi z njihovo opravičenostjo do financiranja. To so varovalke, o katerih smo govorili ali odločali še v prejšnjih variantah predloga zakona, in kot vidite niso nobene revolucionarne narave, nimajo namena, da bi blokirale delovanja ali financiranje zasebnih šol, se pa z njimi vseeno postavlja jasna zahteva v odnosu do javnih šol, ki so in tudi bodo in morajo ostati primat našega izobraževalnega sistema. Mi po moji oceni s tem ne ogrožamo in ne postavljamo v slabši položaj ne enih in ne drugih. Mi udejanjamo tisto, kar nam je naloženo, če hočete, tudi približujemo dva svetovna nazora, ki zaradi medsebojnih nezdružljivih karakteristik svoj strup zlivajo na izobraževanja, kamor ga res ne bi smeli. Nam je Ustavno sodišče z obema odločbama dalo jasno kako rešiti to, že preveč časa trajajočo, agonijo in seveda so danes tudi deljena mnenja o tem drugem delu razširjenega programa. Jaz tukaj seveda ne bom polemiziral, ker je to res slika nekega ideološkega naboja oziroma ocenitve smotrnosti tega, ampak za mene je bolj da je ta formula v skladu z obema ustavnima odločbama. Moram povedati, da razumem tisti, ki jim je 85 % dovolj, razumem pa tudi tiste, ki jim je to preveč, ki jim je 50 % preveč, tudi 15, ker tukaj gre za neko zavedanje naše pluralnosti in pogleda na njo, kdo je tega zmožen, kdo ni zmožen, to je seveda drugo vprašanje. Želim še nekaj povedati, da bi se mogoče morali izogniti takim primerjavam, če parafraziram ta primer plačevanja dohodnine, da bi vsi tisti, ki plačujejo dohodnino, tudi s tem financirali javne šole, čeprav jih otroci ne obiskujejo. To je nekako plehko, ker mi vemo, kako družba funkcionira. Vse razvite družbe, denimo Norveška, Islandska, Finska, imajo ravno te visoke prispevke in tam na misel ne pride ljudem, da se sprašujejo, kaj in koliko smo plačali, kaj pa je moj otrok od tega dobil. Da vam mogoče ponazorim, kako gledam na plehkost take teze, bi tudi povedal, da za plačevanje v zdravstveno blagajno, v katero vplačujemo vsi, da se iz tega tudi financira služba ginekologije in porodništva, da pa te storitve uporablja samo polovica populacije, ampak nobenemu ne pride na misel, da bi to problematiziral. Zato bi res bil vesel, da v tem smislu šolstvo ni ni razlika, da je eno razumevanje in da ta populizem in zamenjavo tez pustimo za nekaj, kar ne prizadene tako močno vseh nas na najbolj ranljivem področju, kot so naši otroci. otroci. Izključno napovedujem, da je premislek o podpori temu zakonu možen edino, če bo amandma, ki smo ga predlagali, potrjen. Hvala. Hvala lepa. Predlagatelj. Mojca Škrinjar, izvolite. podjem pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. 109.a člen. Podjemnih pogodb torej ni, če pa so, so v teh pogojih. Šolska in delovna

Glede na povedano je treba na nekaj stvari opozoriti. Mi imamo waldorfsko šolo v Mariboru in v Ljubljani, ljubljanska je financirana 100-odstotno,

in na kakšen način je treba osnovno šolo financirati. Glede na to, da gre za javno veljavni program, ki ga je odobrilo ministrstvo, strokovni svet za izobraževanje in tako naprej. 28 let deluje te te nekaj zasebnih šol, nobene velike drame, odprlo se je v zadnjih letih nekaj oddelkov. In to primerjati z javnimi šolami, ki jih je bistveno več, in da to ogroža javne šole, je pač slab argument. argument. Ustavno sodišče je z odločbo leta 2014 dejalo, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena ZOFVI v delu, ki se nanaša na javnoveljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo. Mi smo potem imeli nekaj poskusov sprememb zakona, noben na podlagi ustavne odločbe ni bil sprejet. In zato smo potem prišli leta 2020 še do ene odločbe, kjer je pa Ustavno sodišče zadevo še malo bolj podrobno povedalo, in sicer je povedalo, da je ta del, ki se nanaša na javnoveljavni program, neskladen z ustavo, ta, ki pa se nanaša na javno financiranje dopolnilnega pouka, jutranjega varstva, podaljšanega bivanja, pa ni v neskladju z ustavo. Ravno zaradi tega, ker so bile tendence, da se za razširjeni program da 0 %. Ampak Ustavno sodišče je deklo, da je 85 % okej. Ni v neskladju z ustavo. In samo to mi sedaj zagovarjamo in tudi predlagamo, da to ostane. 100 % del se mora financirati osnovni program zaradi tega, ker gre za enako število učnih ur matematike, slovenščine, geografije in tako naprej, vse, kar je predpisano za srednješolski učni načrt. In to izvajajo tako javne šole kot zasebne. po ustavi, 57. člen Ustave pravi: Ne glede na to, ali se izobražujejo v javnih ali zasebnih osnovnih šolah, mora biti osnovnošolsko izobraževanje za otroke financirano 100-odstotno, zato ker je obvezno, ker je država rekla, da je obvezno in zato ga mora tudi financirati. In samo še to. samo še to. Ena odločba iz leta 2014 in potem odločba iz 2020 − odgovor na to je točno tak zakon, kot smo ga predlagali, kot ga zagovarja zagovarja predlagateljica. In jaz bom seveda to podprla brez amandmajev, ki vedno hočejo nekaj spreminjati na slabše in poslabševati situacijo za otroke, ki obiskujejo zasebne šole.

je danes spet en izmed žalostnih dni za demokracijo. Namesto da bi se korektno in konkretno pogovarjali o tem, da izpolnimo to, kar nam je v dveh odločbah Ustavnega sodišča bilo zapisano, nekateri strašijo z lažmi. Slišimo laži o tem, kako naj bi se z spoštovanjem teh odločb uničevalo javno šolstvo. Nobenega uničevanja javnega šolstva ni. Za javno šolstvo se ne bo spremenilo čisto nič. Čisto nič. Dali pa bomo šestim zasebnim osnovnim šolam tisto, ne, kar smo si zamislili mi, predlagatelji, ampak tisto, kar nam je zadalo Ustavno sodišče v odločbi iz leta 2013 in kasneje to odločbo malo skorigiralo, spremenilo, leta 2020. Skratka, v neki ihti napada na vse, kar je zasebnega, kar se dogaja v zadnjih letih, ko je vse, ali na področju zdravstva, izobraževanja, celo gospodarstva, strah me je, da bo nekoč prišlo tudi do debate glede zasebne lastnine, je vse treba uničiti. osnovnih šol naj bi ogrozilo 448 javnih šol. Jaz sem že na odboru povedal, da naj mi pove, ali je možno, da bi en igralec premagal sto igralcev v nogometu na nasprotni strani? jih lahko eden ogrozi 100, kajti 1 % je zasebnih šol v Sloveniji. Danes poslušamo o napadu na javno šolstvo, uničevanju javnega šolstva. Spoštovani, da ta koalicija ne uničuje javnega šolstva, so dokaz zadnje investicije. En razpis, potem pa še sklep Vlade, mislim da, 74 milijonov bo šlo za investicije v vrtce in osnovne šole. To, kar ni bilo desetletja narejenega, bo ta vlada naredila v letu oziroma dveh letih, ko se bo gradilo. Toliko o uničevanju javnega. Javno je potrebno podpore in ta vlada ne samo govori, ampak dela tudi za javno šolstvo. Gre za tiste investicije v javne šole, v prostore, kjer državi ni treba nič dati zasebnim osnovnim šolam. Skratka, nič se ne jemlje javnemu, daje pa se to, kar je odločilo Ustavno sodišče. Danes smo slišali, kako je to, da spoštuješ dve odločbi Ustavnega sodišča, celo neokusno oziroma so to neprimerna darila. Sicer meni je logično, glede na to, kaj ste včeraj na levi strani z neglasovanjem oziroma protiglasovanjem

izpolniti odločb Ustavnega sodišča. In da gre zakon v pravo smer, pravi tudi Zakonodajno-pravna služba, citiram: »ZPS meni, da predlog zakona sledi vsebini odločb Ustavnega sodišča in odpravlja ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom 57. člena Ustave. Še enkrat, v Poslanski skupini SDS smo od prvega zakona, ki mislim, da smo ga vložili tam nekje konec leta 2015, ko se je iztekel enoletni rok, ki ga je v drugi točki sklepa izdalo Ustavno sodišče, da moramo to urediti, zagovarjali tako imenovano načelo 100 plus 100. Nismo si mi premislili zaradi neke demagogije v zadnjem letu, kar določeni želite napotiti, ampak zato, ker spoštujemo odločbo iz 12. 3. 2020, v jaz bom rekel na žalost, ampak, odločbe je treba spoštovati in uresničiti −, da v delu, ki se nanaša na javno financiranje dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, ni v neskladju z ustavo. Torej je v delu, ki se nanaša na dopolnilni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje, dosedanje financiranje okej. Ampak, ker govorimo o javnem financiranju javnoveljavnih programov, sam osebno ne vidim razlike, zakaj bo nekdo prikrajšan pri financiranju dopolnilnega pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Gre za tri komponente javnega šolstva oziroma javnoveljavnih programov, ki jih morajo šole izvajati. Ampak kot rečeno, odločba Ustavnega sodišča nas napotuje namesto na 100 : 100, kar smo bili v Poslanski skupini SDS prepričani od leta 2015, na rešitev 100 za obvezni del in 85 procentov financiranje razširjenega programa. Tako da mene danes zares zelo žalosti, da namesto o tem, da bi se pogovarjali o pravni državi in izpolnjevanju odločb Ustavnega sodišča, poslušamo napade, laži, celo ustrahovanja z zasebnim. Kar pa se tiče amandmajev, sam osebno mislim, da bi znal biti amandma nepovezanih poslancev poslancev morda v praksi celo problematičen. Sam osebno poznam primere, ko neka učiteljica uči na treh šolah likovni pouk. In sedaj jih obvezati, da mora biti večinsko zaposlen v eni šoli, zna biti po mojem mnenju problematično, ampak če se motim, bodo verjetno vsaj predstavniki ministrstva rekli, da se motim. Kar pa se tiče amandmaja ostalih levih poslanskih skupin,

spoštovanja pravne države, s svojimi dejanji, ki so zapisani tudi v tem njihovem amandmaju, rušijo to. Skratka, v besedah so za pravno državo, v dejanjih pa jo rušijo.

Ustavno sodišče lepo napišejo, obvezni javni program 100-odstotno, dopolnilni pouk, jutranje varstvo in podaljšano bivanje pa naj ostane tako, kot je. Skratka, nobenega konsenza, nobenega strašenja z ničelnim financiranjem razširjenega dela, kar nekateri želite narediti s svojim amandmajem. Bomo pa v Poslanski skupini SDS še enkrat pogledali, kaj je s tem amandmajem nepovezanih poslancev. Saj pravim, sam osebno mislim, da je glede na določbe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja celo nepotreben. Upam pa, da se motim, da tudi ni škodljiv, ampak ne škodljiv zaradi političnega dela, ampak škodljiv, da bi potem pri posameznih osnovnih šolah lahko prihajalo do posameznih problemov, ko bi imeli posamezni učitelji probleme z zaposlitvijo, ker ne bi spoštovali amandmaja oziroma zakona. Namesto Namesto da bi se v Sloveniji pogovarjali o dobrih in pa slabih šolah, nekateri strašijo z javnimi in zasebnimi. Sam bom zakon z veseljem podprl in upam, da po 6 oziroma 7 letih končno končamo to agonijo oziroma

Jaz bi želela spoštovanemu kolegu Liscu replicirati v tistem delu, ko je razlagal, kako s strani opozicije danes posluša napade, laži, celo ustrahovanja, da strašimo z zasebnim in javnim. Jaz te sicer, kolega Lisec, nisem videla tukaj cel čas razprave, ker verjetno si to nekje drugje poslušal, jaz sama nisem ne napadala nikogar, nisem govorila laži niti nisem nobenega ustrahovala. Sem pa z argumenti nanizala, zakaj v LMŠ menimo, da je to, kar predlagate, pač napačno. Še enkrat bom prebrala amandma, ki smo ga tudi v LMŠ vložili, kjer pišemo takole, citiram: »Zasebni šoli, ki izvaja programe iz prvega odstavka tega člena, se za izvedbo obveznega programa, določenega v zakonu, ki ureja ustavno šolsko izobraževanje zagotavlja, pozor, spoštovani kolega, 100 % sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje programa javne šole. Zasebnim šolam ne pripadajo sredstva za naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo.« Konec navedka. Kot rečeno, Ustavno sodišče je povedalo, da je naloga države, da 100 % financira obvezni program, ne pa tudi razširjeni program. To je povedalo Ustavno sodišče v svoji zadnji odločbi. In tako preprosto smo tudi predlagali. Nismo pa nikoli napadali, niti ustrahovali niti lagali o zasebnih šolah. Nasprotno, povedali smo da jih podpiramo, vendar menimo, da pravica do izbire ni pravica do 100 % financiranja. Kot rečeno, v LMŠ ne bomo podprli vašega predlaganega zakona. Hvala lepa.

ampak, kolega Lisec, dovolite mi, čeprav vem, da se ponavljam, ampak tudi vi se ves čas ponavljate, zavajate, zavajate in še enkrat zavajate, stalno z eno in isto dikcijo. Prej gospa Škrinjar, zdaj vi. Nihče v opoziciji ne govori, da je 85 % financiranja razširjenega programa protiustavno. Tega ne govorimo. In o tem ne govori tudi odločba Ustavnega sodišča. Odločba Ustavnega sodišča govori izključno o financiranju obveznega programa. In odločba Ustavnega sodišča zahtevo 100 % financiranje obveznega programa.

da je treba obvezni program financirati 100 %. In v tem smo si enotni, po mojem. Mislim, enotni smo si v tem, da je treba izpolniti odločbo Ustavnega sodišča. Čeprav hočete vi ves čas prikazati, da smo mi proti temu. Drugo pa je razširjeni program. In ponavljam, tretjič, tudi vaše razmišljanje je legitimno, ampak za nas socialiste je pač nesprejemljivo, ker ne vem, zakaj bi morali državljanke in državljani, preko države seveda, financirati razširjeni program neke zasebne šole. Zakaj enačite pravico do izbire s pravico financiranja? Nikjer ne piše, da mora imeti enake pogoje nekdo, ki gre v zasebno šolo, v katoliško šolo, kot nekdo, ki gre v javno šolo. Vsak državljan ima

lahko še zagotovili, da financira država, in da bi raje v to vlagali sredstva, energijo in te dolge debate, kot v to, da se spet pregovarjamo tukaj okoli financiranja zasebnih šol, kot že neštetokrat do zdaj. Naj povem, da smo včeraj predstavniki demokratične opozicije vložili predlog spremembe ZOFVI, ki govori o urejanju tega sklada šolskega, ki bi dodatno vzpostavilo sistem financiranja in hkrati opravičilo uporabnike plačila dohodnine. Ker je namreč trenutni sistem nelogičen. Nekdo, ki dobi pravico uporabe teh sredstev, mora potem plačati državi dohodnino. Totalni nesmisel. In o teh stvareh bi se raje pogovarjali. Tukaj gre za eno rešitev, ki je konec koncev korektiv državi, ker bi država morala te stvari financirati, ampak ker jih država ne, dopustimo, da vsaj preko te skupnostne pomoči, preko solidarnosti drugih na nek način omogočimo, da se vsaj dohodnini tukaj država odreče. In to so vprašanja, o katerih bi morali govoriti. To, ja, gospod Lisec, tudi to, da bi bilo še več delovnih zvezkov brezplačnih, da bi se morda še več sredstev vlagalo v neke dodatne programe za višanje kvalitete osnovnih šol. Ne pa v to, da se bo zdaj financiralo skoraj v isti meri kot javne šole neke zasebne šole s parcialnimi interesi, katoliške šole pa še kakšne druge seveda tudi. In prav je, da obstajajo te šole, ne morejo biti pa enake javnim šolam. Ne morejo biti, ker že na prvi točki pade enakost. Vsak otrok nima možnosti pod enakimi pogoji pristopiti v zasebno šolo, kar za javno šolo velja. velja. Tako da še enkrat prosim zaradi javnosti, ne zavajajte, Socialni demokrati smo za to, da se udejanji odločba Ustavnega sodišča. Socialni demokrati smo skupaj s koalicijskimi partnerji v vladi Marjana Šarca prinesli na mizo konkreten predlog, ki to odločitev udejanja, pa ga niste podprli. Gre pa za to, da Ustavno sodišče govori o obveznem delu, ne o razširjenem. In še enkrat, tudi če bi ta vaš predlog obveljal, 85 % financiranje tudi razširjenega dela, ni protiustaven in tega Socialni demokrati ne govorimo. Je pa za nas idejnopolitično nesprejemljiv, ker razgrajuje sistem javnih šol. In ja, res, danes je teh zasebnih šol nekaj, ampak s tem, ko jim bo vlada Janeza Janše dolgoročno omogočila nedostojna darila s strani države, bo seveda interes po ustanavljanju takih šol večji in večji. Gre za načelno vprašanje, ne zgolj za tistih 100 tisoč evrov na leto. Čeprav bi tudi tistih 100 tisoč evrov lahko uporabili na druge načine. Na primer tako, kolega Lisec, da bi še kakšno dejavnost, ki je plačljiva za otroke v javnih šolah, naredili brezplačno. Zdaj pa, če smem, bi predstavil še naš amandma, kaj konkretno naš amandma predlaga. Poleg tega, kot sem že rekel, da bi se razširjeni program financiral v višini nič, da je to pač strošek zasebnih šol, predlagamo tudi neke konkretne pogoje, ki so pogoji za sploh začetek financiranja zasebnih šol s strani države; govorimo o 86. členu ZOFVI. Citiram: »Zasebnim šolam, ki izvajajo programe osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ali poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so pridobili javno veljavnost, pripadajo sredstva iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje: so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja …«, sicer gospa Škrinjar pravi, da to že itak velja, ampak mislim, da ni popolnoma nič narobe, če se tudi konkretno ta zadeva zapiše, »so vpisni pogoji določeni tako, da zagotavljajo vpis učencev in dijakov ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino; imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka prvega razreda oziroma glasbena šola v vzgojno-izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj treh orkestrskih instrumentov in ima vpisanih najmanj 35 učencev; izvajajo vsebine obveznih predmetov, ki jih zakon, ki ureja osnovno šolo, določa za javne osnovne šole; imajo zaposlenih vsaj 80 % učiteljev oziroma vzgojiteljev, potrebnih za izvedbo programa, ki je pridobil javno veljavnost v skladu z zakonom in drugimi predpisi za za polni delovni čas oziroma temu ustrezen obseg zaposlitev za krajši delovni čas od polnega in ima zagotovljene druge učitelje oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo programa, ki je pridobil javno veljavnost.« In še eno zelo pomembno določilo: »V teh šolah se ne sme zaračunavati šolnin.« To je amandma demokratične opozicije. V primeru, da se ta amandma sprejme, je predlog zakona, ki ga predlagate, tudi za nas sprejemljiv. Nikakor pa ne bomo pristali, da bodo neke zasebne šole, ki so vam očitno osebno blizu, ker so vam lažje dostopne za obvladovanje kot javni šolski sistem, prevladale na nek način nad kvalitetnim javnim šolstvom. Še enkrat, šole v Republiki Sloveniji so tudi po mednarodnih primerjavah ene izmed najkvalitetnejših na svetu. Gradili smo jih 75 let in ne bomo dopustili, da jih Janševa vlada skupaj s svojimi prijatelji, interesnimi prijatelji, uniči. Hvala lepa. Hvala lepa. Samo vprašanje predlagateljem tega amandmaja. V tretji alineji imate verjetno neko redakcijsko napako? Zdaj pa sprašujem, če želi še kdo razpravljati kot predlagateljica ali kot razpravljavec. Še kdo želi? Bom vseeno začel postopek prijave. Izvolite se prijaviti.

86. členu drugi odstavek, ki govori o tem, da je financiranje 85 %. Potem Potem imamo pa dve odločbi, ena odločba pravi, da mora biti 100-odstotno izobraževanje, v celoti, druga odločba pa pove, da pa 85 %, kot je zapisano v tem zakonu, to je pa odloča iz leta 2020, je pa čisto v redu. Tako poenostavljeno povedano. Vi pa pravite tako, ne ne trdite, da želite biti neustavni, ko rečete, da to ni prav, kar je reklo Ustavno sodišče, ampak da je lahko tudi manj kot 85 % ali pa nič, karkoli. Zdaj pa vam bom prebrala odstavek iz obrazložitve iz ustavne odločbe št. 68/98 iz leta 2001, ko se je že pogovarjalo o tem financiranju. In sicer piše takole Ustavno sodišče: »Iz 57. člena Ustave izhaja obveznost države, da ustvari potreben pravni okvir za ustanovitev in delovanje zasebnih šol in da prizna javno veljavnost izobrazbe, pridobljene v zasebnih šolah. Odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol, temveč samo javne, v praksi zaradi izredne rigidnostne težnje javnih šol načeloma ni več v sorazmerju s pojmovanjem demokratične družbe. Nadaljnje vprašanje je, ali mora država zagotoviti tudi njihov dejanski obstoj, se pravi, ali mora zagotoviti sofinanciranje. Ob upoštevanju ustavne pravice, da mora biti zagotovljena možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih pravic, je odgovor pritrdilen. Če naj bo ustavno zagotovljena pluraliteta nosilcev izobraževanja dejansko uresničena, je država dolžna ustvariti tudi finančne možnosti za to. Njen prispevek je sicer odvisen od tega, koliko zmore, vendar pa mora biti podpora taka, da omogoči dejanski obstoj zasebnega šolstva. Pomislek, da so starši otrok, ki pošiljalo otroke v zasebne šole in morajo plačevati šolnino, v neenakopravnem položaju v primerjavi s tistimi, katerih otroci obiskujejo javne šole, pa z vidika ustave ni utemeljen. Zakonodajalčeva odločitev, da država financira v celoti le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z ustavo.« z ustavo.« Tako torej pravi ta ustavna odločba. To se reče, izvršljivost je tudi pomembna. ZOFVI je bil sprejet leta 1996. Sprejet je bil v času, ko so se dejansko tehtale pravice otrok in je potekala reforma šolstva. ZOFVI v tej obliki, s to dikcijo je bil sprejet v času ministra Gabra. To se reče, liberalnega demokrata, ki je bil večkratni minister in mislim, da najbolj znan minister, kar zadeva izobraževanje v Sloveniji. 85 % je torej tista meja, najnižja meja, po kateri se zdaj plačuje program, izobraževalni program v zasebnih šolah, ne pa stavba, ne pa vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje stavbe, kar pomeni, da teh 85 odstotkov sploh ni 85 odstotkov celotnega zneska, ampak nekje izračunano okoli 60 odstotkov, še vedno bodo zasebni ustanovitelji iz interesa in pa dejanskega idealizma ustanavljali zasebne šole, ker ljubijo pedagogiko, in iz tega tudi imeli svoje zaposlitve. 15 odstotkov, ki pa sledi iz ustavne odločbe še iz leta 2014, po kateri se mora dopolniti financiranje obveznega dela programa, kot potem še zaključi odločba iz leta 2020, teh 15 odstotkov pomeni nekih 300 tisoč letno. To je pravzaprav delovanje enega močnejšega kabineta enega župana v Sloveniji. Zaradi tega,

In zaradi teh 15 odstotkov, zaradi teh 300 tisoč letno vi pravite, da bo pa sedaj razmah zasebnih šol. Povem vam, da to ne bo tako. Ne more biti, ker toliko idealizma sicer morda ljudje premorejo, ker ljubijo posebne pedagogike, nimamo pa toliko financ, zato jaz mislim, da morda bo še kakšna šola ustanovljena, kaj dosti pa ne več. Naj še odgovorim na pomisleke. Amandma nepovezanih poslancev – vse, kar navajajo, je že v zakonu, kar bi pomenilo podvajanje zapisanega, kar navajajo. Dvom o kakovosti zasebnih šol, mislim, da je odveč. Poglejte maturitetne izide srednjih šol, poglejte NPZ izide osnovnih zasebnih šol in boste videli, da so dobri, Poleg tega zasebno šolo seveda nadzoruje tudi šolska inšpekcija, kadarkoli lahko vstopi tudi v zasebno šolo in preverja kakovost oziroma sledenje ciljem. Kadarkoli lahko tudi ministrstvo nadzoruje izvajanje pogodbe, ki jo je sklenilo z zasebno šolo, kjer natančno opredeli, zakaj se porabljajo sredstva, ki jih ji je namenilo. Zasebne šole pošiljajo bilance na ministrstvo kakor tudi na občine. Tako da se to njihovo delo ves čas lahko kontrolira. Poslušali smo, da obstaja razlikovanje in omejevanje, da javna šola mora sprejeti vse. Seveda, javna šola mora sprejeti vse otroke iz svojega okoliša, če ji pa zmanjka prostora, mora pa občina dograditi prostor. Zasebna šola pa seveda tako kot srednja šola, ki ima omejitve vpisa, ker ima pomanjkanje oziroma omejen prostor, seveda tudi tam omeji prostor, kot je omejil vpis, kolikor jih pač lahko vpiše. Vem pa, da imajo prednostni vrstni red, in sicer imajo vedno prednost bratci in sestrice tako, da je lahko družina skupaj, da niso starši obremenjeni z obiskovanjem več šol.

kajti tudi za zasebno šolo veljajo cilji iz 2. člena ZOFVI, kjer se zahteva enak odnos do vseh učencev. Torej, še enkrat povem, izvršuje se zgolj odločba Ustavnega sodišča iz leta 2020 ter odločba iz leta 2014. Upošteva se odločba iz leta 2001. Preprosto je ta zakona zelo zelo preprost, samo izvršuje tisto, kar je naložilo Ustavno sodišče Državnemu zboru. Dejstvo je, da če govorite o vladavini prava, bi to moralo biti že zdavnaj izvršeno. 15 % je nič, 300 tisoč je nič za državo, pa veliko za te starše, kajti tudi revni starši imajo otroke v teh šolah. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo še kolegu Aljažu Kovačiču, bi samo eno informacijo še dal. Kolega Koprivc je govoril, da ste 75 let gradili šole oziroma šolski sistem. Rad bi vas informiral, da je v Ribnici šola vsaj že od leta 1407 in da je med leti 1812 in 1814, to se pravi pred 209 leti, to šolo obiskoval tudi Prešern. Tako da se ni vse začelo leta 1945.

razpravljate in to nam vsem skupaj pojasnite. Tam boste lahko še več povedali, kajti kot predsedujoči ne morete komentirati takšnih stvari. Lepo prosim, usedite se v klop pa razpravljajte. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa za opozorilo. Jaz sem vam samo informacijo povedal, da boste vedeli tudi za naprej. Besedo dajem Aljažu Kovačiču. Izvolite, imate besedo. **ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ):** Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Tudi sam bom sedaj le dal informacijo poslanki Škrinjar, da mi že celotni čas odločbo iz leta 2014 razumemo enako. Vi ste očitno potrebovali šest let, da vam je Ustavno sodišče še enkrat moralo razložiti. Mi že od vsega začetka, ko smo prišli v parlament, govorimo, da je država dolžna financirati le obvezni del programa. In zato, sicer se z vami strinjam, da je nazaslišano, daje toliko let ta ustavna odločba nerešena, ampak mi smo, mislim da, v roku nekaj mesecev, ko smo prevzeli vlado, tudi dali zakon v parlament, ki pa ste ga zavrnili, ki je reševal ustavno odločbo, tako kot rešuje, po vašem, najverjetneje res rešuje, tudi vas zakon. Ampak mi smo sledili razmerju 100 : 0. In vi danes trdite, da če bi bil tisti zakon sprejet, bi bil neustaven. Jaz mislim, da ne. Zato ker je Ustavno sodišče tako leta 2014 kot leta 2020 zapisalo, da je država dolžna financirati le obvezni del programa. Vse kar pa je več, ustavno ni sporno, je pa dobra volja države. Vi pa ste celoten čas do leta 2020 trdili, da vse, kar je 100 plus 100 in je manj, je neustavno. Sedaj pa vam je Ustavno sodišče točno to povedalo, kar vam mi govorimo že leta in leta ste do leta 2020 celo trdili, da v šolstvu ni obveznega in razširjenega programa, ampak je le javno veljavni program. Sedaj pa je Ustavno sodišče leta 2020 lepo zapisalo, da imamo obvezni kakor kakor tudi razširjeni program. Skratka, imeli ste možnost že dve leti nazaj, da bi to ustavno odločbo rešili, ampak niste imeli želje, zato ker ste pač hoteli dati več. In tudi sedaj ne morete od nas

javno šolstvo, ki je vsa ta leta veliko naredilo. Kolega je omenjal, da smo včeraj delovali proti šolstvu, ker smo glasovali proti predlogu predsednika republike glede ustavnega sodnika. Sam sem govoril preko 50 študentom, ki so obiskovali tako pravno fakulteto v Mariboru kot pravno fakulteto v Ljubljani, že prej sem skozi delovanje spoznal veliko študentov in zagotavljam vam, če bi naredili, v narekovajih, referendum o tem profesorju med bivšimi študenti, bi za njega najverjetneje glasovalo manj ljudi, kot ste vi zbrali pri zakonu o vodah.

Ustavno sodišče predlaga. Ustavno sodišče je vrhovna avtoriteta in seveda je treba njegovo odločbo spoštovati. Govorila pa sem, da je nestrokovno govoriti o razmejitvi obeh programov. Ampak tukaj jaz nimam kaj govoriti, kadar govorim naproti Ustavnemu sodišču. Če Ustavno sodišče nekaj reče, potem moram jaz to upoštevati in prav tako se upošteva sedaj dikcija tega zakona. Ta zakon ta trenutek govori samo o obveznem programu, ne dotika se nič razširjenega programa.

O tem se mi danes pogovarjamo. Samo o tem členu je govora. In jaz bi vas lepo prosila, da še enkrat preberete, da se doda nov tretji odstavek, vse ostaja v 86. členu tako, kot je, in doda se samo ta odstavek, s katerim se izpolni odločba Ustavnega sodišča, teh 15 % se doda. In sicer se glasi: »Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka se zasebni šoli, ki izvaja javnoveljavni program osnovnošolskega izobraževanja, iz državnega proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti za izvedbo obveznega dela javnoveljavnega programa zagotavlja tudi razlika do višine sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja javni šoli za izvajanje obveznega dela javnoveljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja.« Samo to je. Mi danes govorimo o teh 15 %

Poglejte, dejstvo je, da je Ustavno sodišče res govorilo o obveznem programu in da se ta obvezni program mora financirati v višini 100 %, se pravi v celoti. Tudi sam bi lahko, bi morda želel polemizirati tudi s to odločitvijo, ampak ne bom, zaradi tega, ker mislim, da to, kar reče Ustavno sodišče, je pač sveto. O odločbah Ustavnega sodišča se ne polemizira, pa če se z njimi strinjamo ali pa ne. Čeprav je SDS marsikdaj v preteklosti ravnal zelo zelo drugače in zato razumem, gospa Škrinjar, da vas tudi danes malo srbi jezik in ste vendarle želeli pokomentirati vaše mnenje do same odločbe. Ampak na drugi strani, na drugi strani pa Ustavno sodišče z besedo ni omenilo, v kakšni višini bi bilo potrebno financirati razširjeni program. In če je do te odločbe Ustavnega sodišča, veljal v družbi nek konsenz, da se oba dela financirata v enaki meri, vendar ne v višini 100 %, je prav, da se na tej točki odpre tudi vprašanje glede financiranja razširjenega programa, ki sicer ni bilo omenjeno s strani Ustavnega sodišča. In zato Socialni demokrati menimo, da je prav, da se vendarle ohranja neka razlika med financiranjem javnih šol in zasebnih šol, da se pač tega razširjenega programa ne financira več, ker ni nobene potrebe po tem v primeru, da se tisti obvezni del financira v višini 100 %. Kot rečeno, rešitev, ki pa tako rekoč izenačuje financiranje javnih in zasebnih šol, pa je za nas nesprejemljiva in šli bomo do konca, tudi na referendum, če je potrebno. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Jožef Horvat. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Predstavniki ministrstva, dragi kolegice in kolegi! Mi smo dopolnitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja spisali na podlagi zdaj že kar dveh odločb Ustavnega sodišča. Seveda so lahko interpretacije teh odločb različne, tako kot je nedolgo nazaj kolegica pravnica rekla, da pravo ni eksaktna veda, ampak da je pravo stvar interpretacije; ampak to zdaj ni toliko pomembno. Vendar če si prizadevamo za vladavino prava, potem se najbrž – poskušam iti k točkam, kjer se strinjamo se strinjamo – vsi strinjamo, da je treba odpraviti neustavnost – tu se najbrž strinjamo – v tem zakonu. In naprej, če zagovarjamo vladavino prava, potem – po mojem poznavanju prava, pa nisem pravnik, ne mi zameriti – ni referenduma o zakonu, ki odpravlja neustavnost. Ni referenduma. Novi Sloveniji, kot nas poznate, vedno zagovarjamo javno šolstvo, javno zdravstvo, ker javno je tisto, kar je financirano iz javnih sredstev. Seveda je pa izvajalec pri javnem šolstvu lahko tudi zasebnik. Hvala bogu, če nekoga najdemo, da zgradi stavbo in da tam izvaja obvezni program osnovne šole, ki ga verificira država – beri Vlada, ministrstvo –, nič drugega ne dela. Za današnjo razpravo sem si ponovno prebral mnenje zelo zanimivega slovenskega pravnika. Posebej sem brskal po

To, kar je napisal, bom jaz povzel – upam, da mi ne bo zameril gospod doktor –, je pa to napisal ob tretji obletnici neuresničitve odločbe Ustavnega sodišča, se pravi, decembra 2017. »Seveda je zasebne šole v sodobni socialni in ustavni demokraciji, utemeljeni z doktrino o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, podčrtano z vrednoto svobode, politične enakosti in pravne enakopravnosti, dopustno ustanavljati.« Torej, zasebne šole je po naši ustavni ureditvi dopustno ustanavljati. Tisti, ki hočejo ali hočete zrušiti ustavni red, potem bom moral pač to preklicati, ko bo neka druga ustava. In to je jasno, to pove tudi dr. Andraž Teršek. In seveda jih lahko ustanavlja kdorkoli, kdorkoli, ki ima na voljo sredstva in zakoniti, poudarjam, zakoniti namen, ki ga spet presoja država, nihče drug, država. Poudarjam še enkrat, kdorkoli, jaz, vi, drugi ljudje, kdorkoli. Žal je pač tako, da velika večina ljudi skoraj ne prebere in še manj študira tem, tem, o katerih se govori v javnem prostoru, predvsem v dnevni strankarski politiki. Ljudje se le redko poglobijo v vprašanja, o katerih bi tudi sami radi nekaj rekli na glas, zato govorijo površno in so vklenjeni v zmoto, prepogosto tudi v totalno nevednost. K temu pomembno prispeva tudi zabetoniranost njihovih prepričanj, vsesplošna naivnost, ki je posledica kroničnega pomanjkanja sposobnosti za mišljenje, pa seveda tako osupljiva dojemljivost človeških možganov za napake v selektivnem spominu, laži in manipulacijo. Tako dr. Teršek. »Gledanje televizije in prebiranje kratkih časopisnih ali spletnih vestičk pač ne zagotavlja, sploh pa ne omogoča informiranja in vednosti. Tako pač je v današnji družbi. Posledice dejstva, da je tako, so očitne tudi v neposredni povezavi s temo o državnem financiranju javnih in zasebnih šol. Državo je očitno preplavila popolna zmota nemara skoraj vsega ljudstva, da aktualna polemika zadeva vprašanje, ali bo država iz proračuna in z denarjem vseh davkoplačevalcev kar tako financirala financirala vse zasebne šole in to počela enako, v enakem obsegu in znesku, kot pri javnih šolah. K temu pa je, kot rečeno in očitno, odločilno prispevala stalna in enoznačna medijska uporaba poenostavljene, zato pa zelo zavajajoče sintagme financiranje zasebnih šol.« Tako dr. Andraž Teršek. In tu imamo problem, financiranje zasebnih šol. Ko to rečeš, potem se razume, aha, država bo dajala zasebniku denar. To je popolnoma zmotno – tako gospod Andraž Teršek brez nujnega dodatka, kakšno financiranje in katerih zasebnih šol. Kar financiranje zasebnih šol. Ljudstvo pa je poenostavljeno in zavajajočo sintagmo vzelo dobesedno. Financiranje zasebnih šol. Eksplozija čustev in prepiranja na meji sovraštva je bila, kot običajno, popolna, ko je način medijskega poročanja o tej temi ljudstvu pred očmi razgrnil skoraj kategorično tezo, da gre spet za epizodo zgodovinskega konflikta med državo in cerkvijo, RKC –neverjetno –, v katerem država ne da cerkvi tistega, za kar druga trdi, da ji gre, cerkev pa od države terja tisto, do česar ni upravičena, tako dr. Andraž Teršek. Od tod naprej, konstruktivna in produktivna in univerzalna razprava ni več mogoča, je iracionalna. Ljudje, predstavniki ene in druge strani, glasno ali molče kričijo, poslušajo in slišijo pa se ne. Javnost to navijaško spremlja in tako je tudi vselej, tudi ob tem zakonu. »Odločilno je, da je mogoče samo tako, po odločbi Ustavnega sodišča zaščititi pravice otrok do šolanja brez diskriminacije.« Pika. To je stavek, ki sem ga dobesedno prebral iz kolumne, iz komentarja dr. Andraža Terška. Pri tem vprašanju, ki neposredno zadeva problem neuresničitve odločbe Ustavnega sodišča, ne gre za vprašanje državnega financiranja zasebnih šol kar tako, vseh zasebnih šol in vsega, kar počnejo zasebne šole, problem je enostaven, kot je enostavno razumljiva tudi odločba Ustavnega sodišča št. UI-269/12. Problem, ki je ustavnopravni problem, posledično pa seveda družbeni in strankarskopolitični, je problem neuresničene odločbe Ustavnega sodišča, ki pravi, da je treba enako financirati javne šole in tiste zasebne šole, ki po avtonomni odločitvi države tudi za to isto državo izvajajo enak program obveznega šolanja, kot to počnejo javne šole, ali drugače, če zasebne šole zato, ker jim je to delo prepustila država, izvajajo tudi program, ki je enak programu obveznega šolanja, ki ga izvajajo javne šole, predpiše in vsebinsko pa ga določi država, potem mora po po odločbi Ustavnega sodišča država oboje financirati enako in v enakem obsegu. Pika. Tako dr. Andraž Teršek. Upam, da mi ne bo zameril, da sem na

da koalicijski poslanci govorijo o vladavini prava, se sprašujem, zakaj niste potrdili našega predloga, iz časa vlade Marjana Šarca, ko je reševal ustavno odločbo, se pravi 100-procentno financiranje obveznega programa, razširjenega pa, kolikor država želi. In, spoštovani kolega Horvat, pravkar ste brali mnenje pravnika Terška – tudi on o tem govori. Kar je v javnem šolstvu obvezno, plača država, tako tudi v zasebnem. pa, če mi vi najdete strokovnjaka, ki bo povedal, če učenec v zasebni šoli ne obiskuje podaljšanega bivanja in zaradi tega ne bo mogel napredovati v višji razred, jaz mislim, da to ne obstaja. Se pravi, plačuje se tisto, kar je obvezno, česar moraš udeleževati, podaljšanega bivanja pa se ni obvezno udeleževati, ker se starši odločijo, ali bodo učenca v to vpisali ali ne, tako v javnem kot zasebnem. Zato je tukaj dejansko Ustavno sodišče bilo jasno leta 2014 kakor tudi leta 2020. In še kolegu Horvatu, ki je citiral pravnika glede ustanavljanja šol. Jaz se sprašujem, ali je komu v Sloveniji prepovedano ustanoviti zasebno šolo. Mislim, da ne. Kdorkoli si želi. Je pa zanimivo zadevo povedal, kdorkoli ima sredstva, je rekel kolega Horvat. zdaj se sprašujem, kdor ima sredstva, obenem pa pričakuje financiranje države. Ja, če ima sredstva pa šolo ustanovi, zakaj bi potem potreboval financiranje države?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

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo ministru za finance mag. Andreju Širclju. hvala lepa za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Zakon o nacionalnem demografskem skladu, pripravljen za tretjo obravnavo. O demografskem skladu govorimo v državi Sloveniji več kot 9 let in razprave so potekale več kot 9 let. Leta 2013 je bil dan predlog v takratni ZPIZ-ovski zakon,

je bil ta predlog sprejet. Tudi o tem zakonu govorimo že 9 mesecev in 9 mesecev potekajo različne razprave tako v Državnem zboru kot izven Državnega zbora. Skratka, o tem zakonu in o tej tematiki je opravljena široka javna razprava, strokovna razprava, razprave javnosti, vseh javnosti, vseh deležnikov, ki so vključeni v demografski sklad, in teh je veliko. To so tisti, ki so danes starejši, ki prejemajo pokojnino, in to so mladi. In ravno zato ta zakon povezuje več generacij. Povezuje jih tako, da se bo s prihodki od demografskega sklada zagotavljala varna starost. Zaradi tega bo ta sklad predstavljal enega izmed virov za financiranje pokojnin. In medgeneracijska solidarnost je osnova za to, da bo ta sklad dejansko deloval v smeri zagotavljanja čim večjih pokojnin. Na drugi strani bo zagotavljal tudi sredstva za starejše starejše in zagotavljal bo tudi sredstva za mlajše, za družinsko politiko in za štipendiranje. S tem se enostavno povezuje različne generacije in s tem se dejansko tudi zagotavlja, da bo upravljanje in vodenje tega sklada potekalo na transparenten način, potekalo na način, da bodo seveda tisti, ki bodo upravljali, odgovorni z državnim premoženjem in da bodo seveda delali vedno v korist vseh generacij. Tukaj seveda lahko rečemo, da upravljamo z državnim premoženjem. In vse te naložbe, ki jih bo imel demografski sklad, so razdeljene na strateške, ki ki bodo zagotavljale skladu stabilnost, in na drugi strani na tako imenovane gospodarske, ki bodo v večji meri kot strateške zagotavljale večji donos in v okviru večjega donosa seveda tudi prihodke za demografski sklad, ki se bodo ob temu, če upoštevamo povprečno stopnjo donosa v zadnjih letih SDH, ki upravlja državno premoženje, to je 5 %, bodo znašali ti prihodki na letni osnovi 1,4 milijarde v 15 letih oziroma to seveda pomeni, da bo iz tega naslova seveda prišel pomemben denar za pokojninsko blagajno. Po drugi strani moramo seveda tudi povedati, da je sklad narejen tako, da se bo 40 % dividend in 60 % kupnin namenjalo za krepitev premoženja, 40 % dividend in 40 % kupnin za financiranje pokojninske blagajne in seveda, da se bo po 10 % namenjalo tudi za za mlade, za starejše in za štipendiranje oziroma tudi za družinsko politiko. Predlagatelj je v postopku sprejel predloge javnosti in strokovne predloge in predlaga, da Državni zbor ta zakon sprejme. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Spoštovani! Zakonska obveznost oblikovanja demografskega rezervnega sklada je zapadla 31. decembra 2015. Dejstvo je, da z vsakim dnem zamude pri oblikovanju tega sklada izgubljamo čas, znotraj katerega bi se morala sredstva sklada plemenititi. Vendar to, kar nam ponuja sedanja vlada, ni prava pot. Je le ponovni poskus največje vladajoče stranke spraviti upravljanje premoženja pod eno streho in pod krinko skrbi za pokojnine razprodati vse, kar je v tej državi še vrednega. To potrjujejo tudi številne pripombe, ki jih je bil deležen ta zakon, a vlada niti tokrat ne želi prisluhniti ljudstvu, kateremu bi morala služiti, delati za njegovo dobro. Namesto tega brezkompromisno vztraja pri skladu, od katerega bo imela korist le vladajoča politika. Zato bi morali danes vsi tisti, ki jim je resnično mar za upokojence, glasovati proti temu zakonu. Glas proti − kaj pomeni? Glas proti, kot prvo, pomeni glas proti plenjenju po državnih podjetjih, kot drugo, je glas proti demontaži zdajšnjega sistema upravljanja državnega premoženja, ki smo ga gradili zadnje desetletje, tretje, glas proti razprodaji 9 milijard evrov vrednega državnega premoženja, in četrto, glas proti sprotnemu trošenju sredstev, ki se morajo akumulirati za naslednje generacije upokojencev. Stališča SAB, socialnih liberalcev do obveznosti oblikovanja demografskega sklada so vseskozi jasna. Premoženje sklada mora ostati v lasti države, sklad pa lahko z njim le upravlja. Sredstva sklada morajo biti namenjena samo pokojninam. Sredstva sklada se morajo akumulirati vsaj 20 let, sprotno trošenje sredstev je nesprejemljivo. Sklad mora imeti zagotovljene dodatne vire, in to je denar od uporabe dveh naravnih slovenskih dragocenosti − vode in lesa. Vse našteto je tisto, kar želimo v stranki SAB zagotoviti tako sedanjim upokojencem kot mladim, ki se bodo upokojevali čez 20, 30, 40 let, stabilne vire za pokojnino tako danes kot seveda čez 40 let. Če bo disciplinirana večina Državnega zbora potrdila demografski sklad, kot si ga je zamislila vlada Janeza Janše, na tem mestu pozivamo vse državljane in državljanke, naj prispevajo svoj glas za zakonodajni referendum. Pozivamo jim, da tej vladi ponovno izrečejo nezaupnico, tako kot so jo izrekli pri Zakonu o vodah. To je njihova pravica in dolžnost. Naši državljani so že pokazali, da znajo pred to gluho vlado in razširjenemu koalicijskemu stroju zaščititi vodo. In verjamemo, da bodo na enak način zaščitili prihodnost svojih pokojnin. V SAB bomo glasovali proti zakonu, ki je škodljiv za državo, za pokojninski sistem in njegovo dolgoročno stabilnost. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. **ROBERT Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Demografski sklad je nacionalna inštitucija, ki jo Slovenija potrebuje. Na prihodkovni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prihodnje ne bo stabilnih virov, tako po vsebini kot po višini. Prihodkovna stran s svojo dinamiko ne bo mogla slediti naraščajočim odhodkovnim potrebam. Po določbi Zakona o Slovenskem državnem holdingu bi se morala Kapitalska družba do konca leta 2015 preoblikovati v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad. To se ni zgodilo. Državni proračun je od leta 2000 po zakonu dolžan skrbeti za izravnavo prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in omogočati njegovo uravnoteženo poslovanje. Obveznost državnega proračuna za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki zavoda ostaja tudi v veljavnem pokojninskem zakonu. Obveznosti za pokrivanje primanjkljaja niso povezane s konkretnimi pravicami iz javnega pokojninskega sistema, marveč pomenijo nedoločeno in spremenljivo obveznost državnega proračuna. Navidezno uravnoteženi proračun zavoda zato pomeni latentno grožnjo uravnoteženosti državnega proračuna. V preteklih letih je Desus poskrbel za enega od virov financiranja. V Zakonu o Slovenskem državnem holdingu iz marca 2014 so poslanci Desusa dosegli, da se nameni 10 % kupnin od prodaje državnega premoženja za financiranje demografskega sklada. Do konca avgusta leta 2020 je na tem računu zbranih 159 milijonov evrov za prenos na sklad. Poslanska skupina Desus je v prejšnjem mandatu Državnega zbora, 30. januarja 2018, vložila v zakonodajni postopek zakon o slovenskem demografskem rezervnem skladu. Vlada je mesec in pol kasneje odstopila, zato je bil zakonodajni postopek končan. Glavni vzrok za nezmožnost sprejetja odločitev v zvezi s to pomembno inštitucijo je razpetost med privatizacijskimi ambicijami in zagotavljanjem socialne države. Nasprotniki aktualnega koncepta demografskega sklada izpostavljajo notranje protislovje, ki se izraža v navzkrižju med razvojnimi interesi podjetij v lasti sklada in njihovim financiranjem ter zagotavljanjem visokega kapitalskega in dividendnega donosa za sofinanciranje bodočih pokojnin. Tega tveganja kajpada ni mogoče zanikati, upoštevati pa je treba, da je to konceptualna lastnost tovrstnih organizacij, ki jo morajo obvladovati lastniki in upravljalci. V drugi polovici leta 2019, od avgusta do novembra, v okviru prejšnje koalicije, smo poslanci Desusa sodelovali pri pripravi zakona o demografskem skladu. Veljali sta takrat dve temeljni predpostavki, prenos Kapitalske družbe na demografski sklad in 20-letna doba akumulacije. V sodelovanju z Ministrstvom za finance je bilo pripravljenih pet variant velikosti in struktur začetnih vrednosti naložb. Za vsako varianto so bile izdelane simulacije bodočih donosov, z upoštevanjem različnih stopenj donosnosti in 20-letne akumulacijske dobe. Izpostavili sta se dve glavni pomanjkljivosti: velikost premoženja demografskega sklepa je bila v vsakem primeru prenizka, ravno tako velikost njegovih sofinanciranj pokojninske blagajne v prihodnjem obdobju. Od tedaj pa do danes pa se je zgodila še ena radikalna sprememba epidemija je temeljito spremenila javnofinančno stanje države, saj njenih posledic ni mogoče blažiti in omejevati brez uporabe težke oborožitve, visokega zadolževanja. To je, gospe in gospodje, potrebno upoštevati, zato ker gre za neizpodbitno realnost. Različni scenariji časovne dinamike tako polnjenja demografskega sklada kot črpanja njegovih donosov so postavljeni v popolnoma drugačen in predvsem popolnoma nepričakovan kontekst. Zanikanje realnosti pomeni nepriznavanje objektivnih dejstev. V našem, Desusovem, primeru je to privedlo do revizije stališča o nujnosti akumulacijske dobe, stališče do potrebe po sprotnem akumuliranju sredstev bodočega demografskega sklada in hkratni delni uporabi donosov za sofinanciranje pokojninske blagajne. Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je Jurij Lep, predstavil bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

Kot veste, smo na 75. izredni seji Državnega zbora obravnavali predlog Levice, LMŠ, SD in SAB, da naj Državni zbor za vladni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu razpiše posvetovalni referendum. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo že pri predlogu za razpis posvetovalnega referenduma koalicijo opozorili, da v primeru, da pred nadaljevanjem obravnave zakona ne bo pristala na to, da se naj o njem na referendumu izrečejo volivke in volivci, predloga zakona ne bomo podprli. Tudi sicer v poslanski skupini predloga zakona s tako popotnico, kot je ignoranca vlade in vladajoče koalicije do javne razprave in pogajanj s ključnimi deležniki, poleg tega pa je predlog zakona botroval tudi razpadu socialnega dialoga in umiku predstavnikov delojemalcev iz Ekonomsko-socialnega sveta, preprosto ne moremo podpreti. Opozarjamo namreč, da to ni zgolj vladni predlog oziroma predlog vladajoče koalicije, ampak gre za zakon, ki bi moral uživati karseda široko družbeno podporo, še posebej tistih deležnikov, ki se jih najbolj dotika. S predlaganimi rešitvami niso zadovoljni zgolj predstavniki delojemalcev, temveč tudi delodajalcev, ki so ocenili, da zaradi premočnega vpliva politike predlagane rešitve ne sledijo ocenjenim dolgoročnim potrebam pokojninske blagajne in bodo komaj odgovorile na pričakovanje povečanje bremena zaradi usklajevanja pokojnin. Zoper predlagane rešitve se je izrekla tudi Zveza društvo upokojencev Slovenije. Zdi se nam naravnost neodgovorno, da se o predlaganih rešitvah ne vodita socialni dialog niti strokovna razprava. Večina ekonomskih strokovnjakov tako z leve kot tudi z desne nas opozarja, da si želijo, da bi prišli do boljših rešitev in da bi se razprava okoli demografskega sklada morala odmakniti od tega, kdo in kako bo nadziral ta sklad, k vprašanje o tem, kaj naj bo sploh namen tega sklada, kakšno premoženje naj ima ter predvsem kako naj se polni. To so ključna vprašanja, na katera pa ta predlog ne ponuja zadovoljivih odgovorov oziroma ustreznih rešitev. Ker namreč predstavlja zgolj pragmatični politični kompromis med interesi stranke SDS, ki je koalicijskim partnerjev uspela vsiliti večino svojih predlogov, in drobtinicami, s katerimi so se ti zadovoljili oziroma s katerimi opravičujejo svojo podporo. Pred kratkim smo v medijih lahko ponovno zasledili iz pete potegnjene argumente, s katerimi je eden od predsednikov strank utemeljeval odločitev, da bodo poslanci zakon podprli. Žal nobeden od njih ne vzdrži resne presoje, saj nadzorni svet, Državni zbor in pa tudi urad Vlade Republike Slovenije za demografijo, ki še ni zaživel, pri delovanju nacionalnega demografskega sklada in izvrševanju zakona nimajo takšne vloge, kot jo je zatrjeval.

V Poslanski skupini nepovezanih poslancev, zato ponovno opozarjamo na to, da že sam koncept zakona bolj temelji na koncentraciji upravljanja z državnim premoženjem in na razpolago z donosi iz tega premoženja, ki niso najbolj ustrezne za zagotavljanje varne starosti tako trenutnih generacij upravičencev iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi ne naslednjih generacij. Zgolj iz razmerij, ki jih določa zakon, je nedvoumno jasno, da bo nacionalni demografski sklad dve tretjini denarja zagotavljal za tekočo porabo, tekočo porabo, zgolj 40 % pa za akumulacijo oziroma za vlaganje v tako imenovane portfeljske kapitalske naložbe, ki bodo edine zagotavljale donose. Iz teh donosov pa se ne bo financirala zgolj pokojninska blagajna, temveč tudi številne politike, ki se dotikajo starejših in družin, ki bi jih že sedaj moral financirati državni proračun. Da ne omenjamo, da ima SOD oziroma SDH kot njegov naslednik še obveznosti izplačevanje odškodnin. Poleg tega velja opozoriti, da je nacionalni demografski sklad lastnik kapitalskih naložb v državnih podjetjih, kar pomeni, da bo moral kot pravni in aktivni lastnik financirati tudi morebitno slabo poslovanje ali pa bo moral zagotavljati sredstva za njihove dokapitalizacije, za nadaljnji razvoj in še bi lahko naštevali. S tem se bodo zniževali tudi njegovi donosi, ki bodo edini vir financiranja ne zgolj pokojninske blagajne, ampak tudi državnega proračuna. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev predloga zakona ne moremo podpreti tudi zato, vladajoča koalicija nadaljuje z ignoranco in tudi za tretjo obravnavo ni pripravila predloga amandmajev, s katerimi bi naslovila vsaj katero od omenjenih dilem, na katera opozarjajo številni deležniki in ki strokovno stojijo. Kot se kaže danes, pa niso politično sprejemljive predvsem za največjo stranko, ki ima za nacionalni demografski sklad svojo računico. Sicer pa bomo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev tudi v prihodnje podpirali zgolj rešitve, ki sledijo zavezam Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nedvoumno in jasno določa, da obvezno pokojninsko zavarovanje financirajo zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija in demografski rezervni sklad. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Lep dober dan vsem skupaj, še posebej gospodu ministru. Kot že rečeno, smo v tretjem branju zakona o nacionalnem demografskem skladu. Kot je bilo že večkrat poudarjeno, smo v Sloveniji, na žalost, v samem vrhu evropskih držav po staranju prebivalstva. Po projekcijah Združenih narodov je Slovenija uvrščena med 10 najstarejših držav v celotnem svetu. Poleg tega je vsak 5 prebivalec starejši od 65 let, zato so konkretne sistemske rešitve več kot očitno za naš narod nujno potrebne. Saga z demografskim skladom se vleče že nekaj časa. V preostali opoziciji pa še kar naprej za svojo propagando uničujejo tako dober predlog zakona, kot je ta zakon o nacionalnem demografskem skladu. Vsi tisti, ki so ves trud, ki je bil vložen v ta zakon, blokirali, so s tem neposredno blokirali prihodnost naših najstarejših rojakov, ki so ustvarili in gradili našo domovino. Ob takih stvareh se vprašam, ali jim je sploh mar za dostojno življenje in prihodnost naših ljudi ali pa samo za tujce in prišleke, ki bodo povečevali njihovo volilno bazo. Nujno je, da se prestrukturira mehanizem financiranja sedanjih in prihodnih generacij slovenskih upokojencev in jim omogoči dostojanstveno jesen življenja. Preoblikovanje naše državne srebrnine, se pravi Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad, je odlična rešitev. Lastništvo mora biti koncentrirano, da se lahko produktivno in bolj racionalno upravlja z naložbami in se preko tega lahko financira naše slovenske upokojence. Če želimo, da to vse skupaj v praksi normalno funkcionira in posledično poskrbimo za naš narod, mora demografski sklad nujno delovati neodvisno pri upravljanju z naložbami. S tem zakonom se bo tudi bolj pregledno videlo, kdo ima kakšne pristojnosti in pooblastila, ter se transparentno upravljalo z vsemi naložbami. V Slovenski nacionalno stranki ta predlog zakona absolutno podiramo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Mag. Marko Pogačnik bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, spoštovani minister, kolegice, kolegi! Pred nami je Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Dejstvo je, da Slovenija demografski sklad potrebuje in je Državni zbor o ustanovitvi demografskega sklada razpravljal že kar nekajkrat, vendar vse do sedaj neuspešno. Ne moremo mimo dejstva, da bi Slovenija demografski sklad morala ustanoviti že v letu 2012.

Potem je 79. člen Zakona o Slovenskem državnem holdingu predvidel preoblikovanje Kapitalske družbe v avtonomni demografski sklad najkasneje do konca leta 2015. Tudi ta zadeva ni bila realizirana in ni bila izpeljana. Kar nekaj vladam, predhodnicam vlade Janeza Janše, ni uspelo ustanoviti demografskega sklada, čeprav zakon to določa. Ena izmed glavnih prioritet te koalicije, te vlade je bila ustanovitev demografskega sklada. Cilj predlaganega zakona je skoncentrirati vse naložbe države na enem mestu, z nekaterimi specifičnimi izjemami. Poglavitne rešitve tega zakona, ki ga imamo danes na mizi, so preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v novo družbo, to je v nacionalni demografski sklad, pri katerem je lastništvo in upravljanje naložb Republike Slovenije skoncentrirano na enem mestu, prenos vseh naložb Republike Slovenije z nekaterimi izjemami in naložb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Zavarovalnici Triglav, Nepremičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Nacionalni demografski sklad, pripojitev Kapitalske družbe in Družbe za svetovanje in upravljanje ter prenos premoženja ter pravic in obveznosti Družbe za upravljanje terjatev bank k nacionalnemu demografskemu skladu. Z ustanovitvijo nacionalnega demografskega sklada, smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da se bo razbremenil pritisk na javne finance ob hkratnem zagotavljanju dodatnih sredstev za dostojne pokojnine. Pomen demografskega sklada je tudi, da se razbremeni državni proračun ne le pri rednih vplačilih v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ampak tudi v času kriz, ko je proračun še bolj obremenjen. Po predlaganem zakonu naj bi upravljanje nacionalnega sklada temeljilo na načelih neodvisnosti, ki zagotavljajo neodvisnost, samostojnost in nepolitično delovanje. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo prepričani, da uveljavitev in pa implementacija tega zakona pomeni pozitivni vpliv tako za sedanje upokojence kot tudi za vse bodoče upokojence. Prepričani smo, da bo z uveljavitvijo tega zakona slovensko državno premoženje v upravljanju uspešnejše. Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bo tudi po uveljavitvi tega zakona pokojninski sistem v Sloveniji še naprej ostal solidaren in v Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da bo po uveljavitvi tega zakona pokojninska blagajna stabilnejša. Zaradi vsega navedenega bomo v Slovenski demokratski stranki predlog zakona podprli. Hvala